pozdrav spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 28. seje Državnega zbora. Obvestilo o odsotnih poslankah in poslancih

Na ravni Evropske unije sta bili leta 2023 sprejeti dve uredbi, ki se nanašata na ureditev trga kripto sredstev in sicer Uredba EU o trgih kripto sredstev in Uredba EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev. Prva uredba, torej Uredba o trgih kripto sredstev določa regulativni okvir za trge kripto sredstev, ki zagotavlja posebna pravila za kripto sredstva ter povezane storitve in dejavnosti, ki še niso zajete v zakonodajnih aktih Evropske unije o finančnih storitvah. Uporablja se za fizične in pravne osebe in nekatere druge subjekte, ki se ukvarjajo z izdajanjem javnimi ponudbami. In uvrščanjem v trgovanje kripto sredstev. Ali opravljajo storitve v zvezi s kripto sredstvi v Evropski uniji. Kot kripto sredstvo tako ta uredba opredeljuje digitalno predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti z uporabo tehnologije razpršene evidence ali podobne tehnologije. Druga uredba, torej Uredba o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kripto sredstev, in katere izvajanje ureja Predlog zakona, pa prinaša posodobljena pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil, ki spremljajo prenose sredstev oziroma nekaterih kripto sredstev predvsem s pravili o informacijah o originatorjih in upravičencih, vse z namenom preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranja terorizma. Ker kriptosredstvo predstavlja digitalno predstavitev vrednosti ali pravice, ki jo je mogoče elektronsko prenesti in shraniti z uporabo tehnologije razpršene evidence, je zaradi svojega globalnega dosega, predvsem pa hitrosti, s katero je mogoče izvesti transakcije, in možnost za anonimnost, ki jo ponuja njihov prenos, še toliko bolj dovzetno za zlorabo, še posebej v čezmejnih primerih. Tako uredba o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev določa, da mora ponudnik plačilnih storitev v zvezi s kripto sredstvi zagotoviti, da vsak prenos kripto sredstev. Spremlja jo vnaprej določene informacije o originatorju in upravičencu. Pri tem je originator oseba, ki ima račun s kripto sredstvi pri ponudniku plačilnih storitev. Upravičenec pa oseba, ki je predvideni prejemnik. Prenosa kripto sredstev. Kljub temu, da se predmetna uredba uporablja neposredno pa je potrebno zagotoviti njeno izvajanje, zato se s predlogom zakona določi organ, ki bo pristojen za nadzor nad spoštovanjem uredbe ter sankcije v primeru ugotovljenih kršitev. Pristojni nadzorni organi nad ponudniki storitev v zvezi s kripto sredstvi in nad ponudniki plačilnih storitev, ki se ukvarjajo s kripto sredstvi, bodo Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja in sicer glede na zavezance, ki jih že nadzirajo v skladu s sektorsko zakonodajo. Predlagan zakon povzema tudi sankcije, določene s predmetno uredbo, saj le te presegajo višino glob, ki jih sicer določa zakon, ki ureja prekrške in jih je za to potrebno tudi urediti s tem predlogom zakona. Tako, da spoštovani, glede na navedeno predlagam, da predlog zakona podprete. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. **ANDREJA Spoštovana predstavnica Vlade, spoštovani kolegi in kolegice in ostali prisotni! Odbor za finance je na 26. redni seji, 12. 2. 2025, kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o izvajanju Uredbe o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, je predstavila cilj in poglavitne rešitve predloga zakona, ki ureja izvajanje uredbe 2023/1113 o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev. Uredba, ki je bila leta 2023 sprejeta na ravni Evropske unije, prinaša posodobljena pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil, ki spremljajo prenos sredstev predvsem s pravili o informacijah, o originatorjih in upravičencih, ki spremljajo prenos kripto kripto sredstev, predvsem zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja. Pranja denarja in financiranja terorizma. Glede na navedena tveganja, ki nastajajo s prenosom kripto sredstev, uredba za to določa, da mora ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi orginatorja zagotoviti, da vsak prenos kripto sredstev spremljajo vnaprej določene informacije o orginatorju in upravičencu. Pojasnila je še, da se s predlogom zakona določa tako pristojne nadzorne organe nad ponudniki storitev v zvezi s kripto sredstvi in nad ponudniki plačilnih storitev, in sicer bodo to Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, kot tudi sankcije za kršitev določb omenjene uredbe. Glede navedbe v pisnem mnenju Zakonodajno-pravne službe, da predlagano sankcioniranje prekrškov po predlogu zakona odstopa od veljavne sistemske prekrškovne ureditve v Zakonu o prekrških, je pojasnila, da glede na besedilo uredbe ni mogoče na drugačen način urediti sankcioniranje prekrškov kot na način, kot je predlagan ter da če bi določili izjeme od določb Zakona o prekrških, bi bil predlog zakona v tem delu neusklajen z uredbo. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je dejala, da je ZPS predlog zakona proučila z vidika svojih poslovniških nalog in pripravila pisno mnenje ter da je večina pripomb ustrezno upoštevanih v amandmajih koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik gospod Leopod Pogačar je dejal, da je komisija k predlogu zakona pripravila pisno mnenje, da na podrobno predstavitev predloga zakona na seji komisije ni imela vsebinskih pripomb in da predlog zakona podpira. O predlogu zakona ni bilo razprave. Brez razprave je odbor sprejel tudi vse amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Odbor je nato glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih sprejel.

Spoštovane Leta 2023 sta bili na ravni EU sprejeti dve uredbi, ki opredeljujeta področje uporabe trga kripto sredstev, in sicer Uredba o trgih kripto sredstev in Uredba o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev. Izvajanje prve je že urejeno z Zakonom o izvajanju uredbe o trgih kripto sredstev, izvajanje druge pa ureja predlog zakona, ki ga imamo danes na mizi. Poleg pravil, katere osnovne informacije o plačnikih in prejemnikih plačil morajo spremljati prenos tovrstnih sredstev, predlog zakona določa tudi pravila, katere dodatne informacije o originatorjih in prejemnikih sredstev morajo spremljati prenos kripto sredstev. Namen zakona je v prvi vrsti preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje pranja denarja in financiranje terorizma. Morda samo pojasnilo, pojem originator se uporablja za označevanje osebe ali entitete, ki je odgovorna za začetek transakcije in kateri podatki morajo biti vključeni v transakcijo. Originator je torej oseba oziroma entiteta, ki ima dostop do računa, s katere se izvede transakcije

Poleg tega predlog zakona določa tudi način opravljanja nadzora, nadzorne ukrepe in postopke izvajanja kot tudi prekrške, ki jih izrekajo nadzorni organi, ki so Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Sprejetje predloga zakona ima pozitivne posledice, saj omogoča nadzor nad ponudniki plačilnih storitev ali posredniških, posredniških plačilnih storitev kot tudi nadzor nad ponudniki storitev storitev v zvezi skripto sredstvi in posredniških storitev v zvezi s kriptosredstvi s sedežem v EU in s tem v veliki meri onemogoča pranje denarja in dejavnosti povezane s tem.

S predlogom zakona o izvajanju uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kriptosredstev, se v slovenski pravni red prenaša izvedbene določbe uredbe EU, ki so v pristojnosti držav članic Evropske unije. Evropska unija uvaja enoten regulativni okvir za izdajatelje kriptosredstev in ponudnike povezanih storitev v Evropski uniji. Njen cilj je povečati varnost in preglednost na trgu kriptosredstev ter zaščititi vlagatelje pred tveganji kot so prevare in nestanovitnost trga. Uredba o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kriptosredstev, določa pravila o informacijah in plačnikih in prejemnikih plačil, ki spremljajo prenos sredstev, ter tudi pravila o informacijah o organizatorjih in upravičencih, ki spremljajo prenos kriptosredstev, predvsem zaradi preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja pranja denarja in financiranja terorizma. Predlog zakona vzpostavlja pravno podlago za izvajanje pristojnosti nadzornih organov, pristojni organi za izvajanje nadzora so tako Agencija za trg vrednostnih papirjev, Banka Slovenije in Urad za preprečevanje pranja denarja.S predlogom zakona pa so določene tudi sankcije in drugi upravni ukrepi, ki so posledica kršitve uredbe. Predlog zakona je bil javno objavljen. 19. 7. 2024, zainteresirani deležniki pa niso podali pripomb. Glede na navedeno bomo v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predlogom zakona o izvajanju uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kriptosredstev podprli. Hvala. hvala. Popravek za magnetogram, to je bil poslanec Rado Gladek. Tukaj je prišlo do ene napake, tako da še enkrat opravičilo. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo poslanec Jernej Vrtovec. Izvolite.

kar se tiče kriptosredstev. Torej, zakon prinaša nekaj pomembnih izvedbenih določb za izvajanje uredbe, ki je bila sprejeta na ravni Evropske unije, neposredno tudi pač velja v vseh državah članicah. In na tem področju se sicer v javnosti začenja razprava, kako obsežna naj sploh bo regulacija v EU, kar se tiče kripto sredstev in tukaj smo v Novi Sloveniji kritični tudi do te uredbe, ki je bila sprejeta na evropski ravni, se pravi, prenos uredbe je, po našem mnenju pomeni prehudo regulacijo na področju kreditov, sredstev. In tukaj velja tisto splošno pravilo, ki ga poznamo, oziroma rek, ki se uveljavlja zdaj v zadnjem času vedno bolj: ZDA sprošča in sprejema ukrepe, ki gredo v korist kriptovalut, Evropska unija pa se je tudi v tem primeru spet izkazala kot tista, ki

kljub temu, da recimo, da se minister javno pohvali, da ima pač minister za finance, da ima pač naložbe v Riplu eno izmed kripto žetonov. Se pravi, na tem področju Slovenija zaostaja tudi z drugimi zahodnoevropskimi državami. Razumemo, da je regulacija potrebna, da tudi implementacija te uredbe potrebna, ampak v bolj razumnih okvirih kot jih prinaša v bistvu ta zakon oziroma ta uredba. Zaradi tega pričakujemo od Ministrstva za finance, da v kratkem pripelje drugo zakonodajo, drugi paket zakonodaje, ki bo v bistvu spodbujal Startup podjetja, ki bo tudi določil obdavčitev na tem, na tem področju. In bi bil naklonjen kripto valutam. Zdaj tudi nekatera slovenska kripto podjetja opozarjajo na problem deregulacije na primer glede bank. Ena večjih, eden Pri nas je odprtje bančnega računa. Nova uredba namreč določa, da morajo ponudniki kiptosredstevkpto storitev imeti denarna sredstva strank ločena od sredstev podjetij za pridobitev dovoljenja ATVP, je torej potreben fiducirani račun, medtem ko pa nekateri podjetniki opozarjajo, da banke kripto podjetjem do zdaj sploh ni bilo naklonjeno, niso bile naklonjene, da bi sploh omogočili odprtje teh računov. Tukaj eno ključno vprašanje, gospa državna sekretarka, na kakšen način bomo v bodoče banke stimulirali, da bodo drugače ravnale kot so v preteklosti? Nadalje, ta podjetja opozarjajo tudi, da je ta prenos direktive namenjen oziroma zelo naklonjen večjim igralcem, tudi zaradi dodatnih stroškov administrativnih zahtev so pač najbolj pod pritiskom manjši in slabše kapitalsko podprti ponudniki kripto storitev in enostavno ti bodo prisiljeni v sodelovanje z večjimi strateškimi partnerji, na mednarodni ravni govorimo, ali pa bodo morali razmisliti o zapiranju svojih dejavnosti. Tako je dejal tudi Peter Curk, izvršni direktor podjetja Ikonam, uspešen kriptovalute v Sloveniji. Torej, na podlagi omenjenih argumentov, ki smo jih v Novi Sloveniji zdaj predstavili, lahko rečem, da pač v Novi Sloveniji temu zakonu ne bomo nasprotovali. Se pravi, regulacija določeni meri je potrebna, ampak ne takšna, ki bi zadušila ta podjetja in ta razvoj Kripto storitev, zlasti zato, ker pač tukaj v Sloveniji nimamo urejenih drugih področij na drugih pomembnih področjih na temo kripto storitev še enkrat opozarjam, zlasti obdavčitev. Danes tisti, ki želi vlagati v kripto sredstva in želi reči potem, okej, ta denar želim imeti nazaj, že to ne želim nazaj, povejte mi, po kakšni stopnji bo obdavčen. Tega odgovora nima niti, niti FURS nima tega odgovora. In minister recimo vlaga v kripto sredstva. To je javno tudi povedal, ampak če se jutri odloči, da bo vzel ta denar ven, te naložbe ven, še sam ne ve na kakšen način bo bil obdavčen in kaj bo to prijavil kot kapitalski dobiček, kot kaj. Torej na ministrstvu sedaj je, da ostale, ostalo zakonodajo oziroma pripravi ostalo zakonodajo na področju kripto storitev. Zaradi navedenega bomo v Novi Sloveniji tega zakona vzdržani. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Soniboj Knežak. Izvolite.

Spoštovani kolegice in kolegi, cenjena državna sekretarka, vsem skupaj lep pozdrav! Danes obravnavamo več predlogov zakonov, katerih namen je prenos evropskih predpisov s področja financ. Predvsem na področju hitro razvijajočega se področja tako imenovanih kripto sredstev, Evropska unija gradi obsežen regulativni okvir, katerega namen je vzpostaviti pregleden in varen trg za vse njihove uporabnike in izdajatelje. Temelj za tovrstno regulacijo je predvsem zagotovitev informiranosti potrošnikov, poskrbeti, da so jim dostopne vse potrebne informacije o izdajatelju. Ker kripto sredstva omogočajo veliko stopnjo anonimnosti, hitrosti in razpršenosti transakcij, pa je pomembna tudi vzpostavitev pravil, s katerimi se preprečujejo zlorabe in uporaba kripto sredstev za nezakonite namene. Zato je Evropska unija sprejela več uredb in direktiv, za katerih izvajanje je potreben prenos v nacionalno zakonodajo. **5. TRAK (VI) 9.20** (Nadaljevanje) Pripravljavec zakona Ministrstvo za finance je v sklopu obravnave na matičnem delovnem telesu izčrpno predstavilo in pojasnilo predlagana določila zakona. Obsegajo predvsem obveze ponudnikov in izdajateljev, da vsak prenos kripto sredstev spremljajo vnaprej določene informacije o tako imenovanih organizatorjih, pa tudi o prejemnikih in posrednikih sredstev v posameznih transakcijah. Ob tem zakon določa tudi nadzorne organe in sankcije za kršitve, ki jih sicer predvideva neposredno veljavna evropska uredba. Nadzor v Republiki Sloveniji bodo glede na predlog zakona opravljali organi, ki so že sedaj pristojni za nadzor finančnih transakcij, to pa so Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad za preprečevanje pranja denarja.

Hvala lepa za besedo. Glavni cilj uredbe je razširitev regulacij na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma v povezavi s kripto sredstvi. Uredba določa pravila o informacijah o plačnikih in prejemnikih plačil, katere mora zbrati in preveriti ponudnik plačilnih storitev s kripto sredstvi. Prav tako se določajo pravila o informacijah o originatorjih kripto sredstev in o upravičencih kripto sredstev. S predlogom zakona, ki ga danes obravnavamo se kot nadzorne organe pristojne za nadzor nad ponudniki plačilnih in posredniških storitev s kripto sredstvi določa Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Poleg tega se s predlogom zakona določajo visoke sankcije za kršitve določb uredbe. Vsaka smiselna regulacija na širšem finančnem področju je dobrodošla. To še posebej velja za področje trga kripto valut, ki ostaja manj reguliran in manj transparenten v primerjavi z bolj uveljavljenimi finančnimi trgi. Vseeno pa uredba ne pokriva najbolj spornih vidikov trga kriptovalut, to so goljufije in kraje. Ravno pred nekaj tedni je odmevala novica o največji tatvini kriptovalut v zgodovini. Hekerji so iz večje kriptoborze ukradli za milijardo in pol dolarjev kriptovalut, ki jih je kriptoborza hranila v domnevno varni kripto denarnici, ki ni bila povezana z internetom, kar naj bi močno otežilo hekerske vdore. Bolj pogoste od hekerskih vdorov so preproste goljufije v katerih goljufi prepričajo ljudi, da jim nakažejo denar, ki naj bi bil investiran v kriptovalute, potem pa skupaj z denarjem izginejo. Zgodbe, kako so ljudem na ta način ukradli življenjske prihranke, so postale zelo pogoste tudi v Sloveniji. Ne smemo pozabiti tudi na goljufije v samem procesu trgovanja s kriptovalutami, tako imenovano vlečenje preproge oziroma rack pull po angleško. take škandale so se nedavno zapletli argentinski predsednik ter celo predsednik Amerike in njegova žena. Odprto ostane tudi vprašanje obdavčitve dobičkov, ustvarjenih s trgovanjem s kriptovalutami. V Sloveniji so dobički, ustvarjeni s kriptovalutami neobdavčeni, razen v primeru, ko gre za opravljanje dejavnosti. Trgovanje s kriptovalutami bi bilo treba davčno izenačiti vsaj s trgovanjem z vrednostnimi papirji, če ne celo s trgovanjem z izvedenimi finančnimi instrumenti, ki je bolj obdavčeno. Vzemimo na primer Italijo, tam je trenutno desna vlada nedavno uvedla obdavčitev dobičkov, ustvarjenih s trgovanjem s kriptovalutami, z davkom na kapitalski dobiček v višini enotne stopnje 26 odstotkov. Ta ista vlada je letos naredila še korak dlje in sprejela posebno povišano stopnjo davka izključno za kriptovalute v višini 33 odstotkov, ki stopi v veljavo naslednje leto. Vedno več evropskih držav, ne glede na politično obarvanost, sprejema ostrejše regulacije in obdavčitev trgovanja s kriptovalutami. Tudi Evropska centralna banka zadnjih nekaj let v svojih belih knjigah in ostalih delovnih dokumentih poziva k obdavčitvi in regulaciji trgovanja s kriptovalutami.

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Predlagane rešitve zakona o izvajanju uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev so po mnenju naše poslanske skupine pomemben korak k večji varnosti in transparentnosti finančnega sistema. Uredba, ki jo zakon uveljavlja naslavlja ključne izzive preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Vsekakor podpiramo te ukrepe, saj prinašajo korist za družbo in krepijo zaupanje v finančni sistem. Vendar pa, kaj pravzaprav zakon, ki ga imamo danes pred seboj prinaša? Prvič: sledljivost finančnih tokov. Razširitev področja uporabe na virtualna sredstva, kar omogoča celovit nadzor nad tradicionalnimi in digitalnimi transakcijami. To je bistveno za učinkovit boj proti finančnemu kriminalu, ki se vse pogosteje seli tudi v digitalni prostor. Drugič: jasne obveznosti ponudnikov storitev. Ponudniki plačilnih storitev in storitev kripto sredstev morajo zagotoviti popolne in točne informacije o udeležencih transakcij. Takšen sistematičen pristop sledljivosti je osnova za preprečevanje zlorab, obenem pa lahko rečemo, da tudi krepi integriteto integriteto finančnega sistema. Tretjič: podpora malim podjetjem. Posebej pozdravljamo izjemo za poslovne transakcije do 1000 evrov. Ta ukrep olajšuje poslovanje malim podjetjem, hkrati pa ohranja standarde standarde varnosti. Četrtič: učinkovit nadzor. Nadzorne institucije, kot so Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev in Urad za preprečevanje pranja denarja bodo imele jasna pooblastila za sankcioniranje kršitev, vključno z začasnimi prepovedmi in odvzemom dovoljenj. In petič: večja preglednost. Javna objava nadzornih ukrepov in sankcij bi lahko rekli, da na nek način povečuje transparentnost, kar je pomembno za ohranjanje zaupanja javnosti v finančni sistem. Poslanci stranke Demokrati vidimo v tem zakonu priložnost za dvojno korist, in sicer na eni strani krepitev varnosti, na drugi strani pa podpora gospodarski rasti. Z izjemo za manjše transakcije zakon kaže na to, da je vendarle možno združiti stroge varnostne standarde z razumevanjem potreb malih podjetij. Zakon o izvajanju uredbe EU je ukrep, ki v prvi vrsti dela boj proti finančnemu kriminalu. Poslanci stranke Demokrati poudarjamo njegov pomen za zaščito finančnega sistema, zato bomo zakon tudi podprli. Poslanci stranke Demokrati namreč menimo, da bo prispeval k varnejši prihodnosti zlasti na omenjenem področju, kar bo seveda imelo posledice tudi na celotno družbo. Najlepša hvala.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, Nikolini Prah. Izvolite. **NIKOLINA Tudi obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je posledica prenosa oziroma sprejetja uredbe o informacijah, ki spremljajo prenose sredstev in nekaterih kripto sredstev. ki med drugim spreminja tudi Direktivo EU o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma. Ta direktiva pa je v naš pravni red prenesena v Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma. Naj na kratko predstavim novosti. V Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, se dodajajo novi pojmi, kot so naslov brez gostitelja, ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi in originator. Nekateri pojmi, kot sta na primer korespondenčni odnos in kripto sredstvo pa se definirajo na novo. Z namenom opredelitve in ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma v povezavi s trgovanjem s kripto sredstvi predlog zakona določa, da bo moral imeti zavezanec, ki je ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi vzpostavljene notranje politike, postopke in kontrole ter tudi vnaprej opredeljene blažilne ukrepe, **7. TRAK: (VP) 9.30** (nadaljevanje) ki jih bo lahko uporabil glede na opredelitev tveganja. Prav tako predlog zakona na novo definira pogoje glede sklenitve čezmejnega korespondenčnega odnosa s kreditno ali finančno institucijo, ki ima sedež v tretji državi, in pri tem določa še dodatne zahteve za zavezance, ki je ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi. S predlogom zakona se črtajo tudi določbe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki se nanaša na register ponudnikov storitev virtualnih valut, s katerim trenutno opravlja Urad za preprečevanje pranja denarja, saj bosta ustrezne evidence po novem vodila nadzorna organa, torej Banka Slovenije in Agencija za trg vrednostnih papirjev. V predlogu zakona je vključena tudi določba, ki ureja sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam, tako imenovani OLAF in pristojnim nacionalnim uradom, v Republiki Sloveniji je to Urad za preprečevanje pranja denarja. Poudariti velja, da je to sodelovanje pomembno predvsem pri zadevah, pri katerih je potrebno s strani posamezne države članice zagotoviti ustrezne podatke za potek preiskav, ki jih vodi OLAF. Spoštovani, predlagam, da tudi ta predlog zakona podprete. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa. Odbor za finance je na 60. nujni seji 12. 2. 2025 obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. Predstavnica predlagatelja, državna sekretarka Ministrstva za finance, je predstavila glavni cilj in poglavitne rešitve predlaganega zakona. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenaša evropska direktiva na področju trga kriptosredstev. Prav tako predlagani zakon ureja izvajanje evropske direktive, ki vzpostavlja sodelovanje med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter Evropskim uradom za boj proti goljufijam, imenovanim OLAF. Pri tem je pojasnila, da je to sodelovanje pomembno predvsem zaradi zagotovitve ustreznih informacij za potek preiskave s strani nacionalnega organa posamezne države članice OLAF-u. To vključuje podatke o bančnih računih in transakcijah na teh računih. Med ostalimi poglavitnimi rešitvami predlaganega zakona je izpostavila še prinašanje enotnega poimenovanja nekaterih osnovnih izrazov na področju kriptosredstev ter dodajanje novih. predlogu zakona je opredeljena tudi ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki jo ugotavlja zavezanec, ki je ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi. Z uveljavitvijo tega zakona Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ne bo več vodil registra ponudnikov storitev virtualnih valut, nove evidence ponudnikov bosta vodila Banka Slovenije in pa Agencija za trg vrednostnih papirjev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je povedala, da je večina pripomb Zakonodajno-pravne službe upoštevana s predlaganimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pa je predstavil ključne poudarke iz pisnega mnenja komisije ter povedal, da komisija predlagani zakon podpira. Razprave ni bilo. Odbor je sprejel vse amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica in nato glasoval še o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Rado Gladek. Izvolite. Hvala lepa za besedo. se v slovenski pravni red prenaša direktiva EU na področju kriptosredstev. Predlog zakona določa enotno pojmovanje osnovnih izrazov, ki so na področju trga kriptosredstev spremenjeni oziroma dodani. V predlogu zakona je opredeljena tudi ocena tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma, ki jo ugotavlja zavezanec, ki je ponudnik storitev v zvezi s kriptosredstvi. Iz predloga zakona izhajajo tudi pogoji, ki so potrebni za sklenitev čezmejnega korespondenčnega odnosa, prav tako pa se črta določba, ki opredeljuje register ponudnikov storitev virtualnih valut, s katero upravlja Urad za preprečevanje pranja denarja, ki se na novo oblikuje. V predlog zakona je vključena tudi določba, ki ureja sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam in Uradom za preprečevanje pranja denarja.

Glede na navedeno v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma ne bomo nasprotovali. Hvala.

Tudi v Novi Sloveniji temu zakonu ne bomo nasprotovali, in sicer iz navedenih razlogov. Prvič, v predlogu zakona se prenaša del direktive se določi oceno tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma. To je ta bistveni element, ki nas spodbuja k temu, da ta del zakona absolutno podpremo. Druga stvar je čezmejna korespondenca odnosa, se pravi, iz predloga tudi izhajajo pogoji, ki jih mora ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi izpolniti za sklenitev čezmejnega korespondenčnega odnosa. Tretja stvar, s predlogom zakona se črta tudi register ponudnikov storitev virtualnih valut, s katero upravlja urad. evidence podatkov urad ne bo več vodil. In četrta stvar, ki je bila že večkrat omenjena, pa je to sodelovanje z evropskim uradom za boj proti goljufijam, torej OLAF in Uradom za preprečevanje pranja denarja. To sodelovanje je absolutno pomembno, predvsem pri zadevah, pri katerih je potrebno s strani nacionalnega organa posamezne države članici OLAF zagotoviti ustrezne informacije za potek preiskave. Torej, v Novi Sloveniji, kot sem dejal, ne glede na to, da gre za povezan paket zakonodaje, da je zlasti na področju kripto sredstev, ki so zelo v porastu, sleherna prekomerna regulacija problematična. Temu zakonu ne bomo nasprotovali zaradi tega, ker le regulira tisti del, ki je nadvse pomemben, to pa je financiranje kriminala, terorizma,

Spoštovane kolegice in kolegi! Glede na predvideno razširitev regulacije na področju izdajanja in trgovanja s kripto sredstvi, ki je posledica sprejemanja evropskih direktiv, je potrebno ustrezno prilagoditi tudi veljavni Zakon o preprečevanju denarja in financiranja terorizma. Pri tem predlogu gre za konceptualno razširitev nadzora, ki ga že poznamo na področju tako imenovanih kriptovalut. Zato se v tem zakonu natančno definirajo nekateri novi pojmi, kot na primer originator kriptosredstva in storitve v zvezi s kripto sredstvi. Ponudniki storitev za prenos kriptosredstev bodo morali ocenjevati tveganja in v ta namen vzpostaviti notranje politike, postopke in kontrole za preprečevanje zlorab in sorazmernosti uvedenih ukrepov. Dodatne in strožje omejitve se uvajajo tudi v primeru čezmejnih transakcij s tretjimi državami, kjer je stopnja tveganja zlorab višja. Ker definicija kriptosredstev presega opredelitev kriptovalut se ustrezno prilagajajo tudi nekatere veljavne določbe zakona v zvezi z registrom ponudnikov, ki ga trenutno opravlja Urad za preprečevanje pranja denarja. Namesto tega registra se bodo vzpostavljale nove evidence ponudnikov storitev v zvezi s kripto sredstvi, ki jih bosta vodila pristojna organa za izvajanje uredb EU 2023/1113 oziroma 2023/1114, to pa sta Urad za preprečevanje pranja denarja in Banka Slovenije. Zakon vključuje tudi določbo, ki ureja sodelovanje med evropskim uradom za boj proti goljufijam OLAF in Uradom za preprečevanje pranja denarja. To je pomembno predvsem pri zadevah, kjer morajo pristojni organi ene članice zagotoviti informacije pristojnim organom drugih držav članic, s tem pa se omogoča učinkovitejši pregon zlorab in organiziranega kriminala na področju kripto sredstev. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo podprli predlog zakona. Hvala lepa. Predlog zakona v slovenski pravni red prinaša podporne določbe, povezane z uredbo EU 2023/1114, ki je del istega tako imenovanega kripto paketa kot uredba EU EU 2023/1113, ki je predmet Predloga zakona o izvajanju uredbe EU o informacijah, ki spremljajo prenos sredstev in nekaterih kripto sredstev, ki smo ga danes že obravnavali. Omenjena predloga zakona sta namreč tesno povezana in se medsebojno dopolnjujeta. Predlog zakona prinaša manjše popravke, ki gredo v smeri večjega nadzora nad transakcijami s kripto sredstvi. Opredeljuje se ocena tveganja za pranje denarja in financiranja terorizma, ki jo ugotavlja zavezanec, ki je ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi. Ponudniki teh storitev bodo morali vzpostaviti načrt ocene tveganja, ki zajema notranja pravila, postopke in kontrole ter blažilne ukrepe, sorazmerne z ugotovljenimi tveganji. V predlog zakona je vključena tudi določba, ki ureja sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam in Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja. Od ponudnikov storitev v zvezi s kripto sredstvi se bo poleg skrbnega preverjanja strank zahtevalo tudi, da imajo dovoljenje za opravljanje storitev, da so registrirani ter da imajo ustrezno dokumentacijo, ki omogoča ustrezne kontrole glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma. Izdajanje dovoljenj za opravljanje storitev in nadzor nad subjekti se deli med Agencijo za trg vrednostnih papirjev in Banko Slovenije. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma prinaša nekaj dobrodošlih varovalk na področju kreditov, sredstev in ga bomo v Levici podprli. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Poslanci stranke Demokrati podpiramo predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, saj predstavljajo nekakšno pomembno uskladitev slovenskega pravnega reda z evropskimi standardi, zlasti na področju trga kripto sredstev. Predlog zakona prenaša direktivo EU, kar zagotavlja večji nadzor nad finančnimi transakcijami ter učinkovitejše preprečevanje in odkrivanje finančnih nepravilnosti, ki bi lahko ogrozile stabilnost finančnega sistema. Zakaj bomo podprli ta zakon oziroma predlagane spremembe? Zaradi terminološke uskladitve, zaradi obvezne ocene tveganja, zaradi čezmejnih odnosov, poenostavitve administracije ter sodelovanje z uradom OLAF. Če pogledamo področje terminološke uskladitve, zamenjava izrazov, virtualna valuta in storitve virtualnih valut s kripto sredstvi in storitve v zvezi s kripto sredstvi ter uvedba pojma ponudniki storitev v zvezi s kripto sredstvi. Prinaša večjo jasnost in skladnost z evropskim pravnim okvirom. To olajšuje regulacijo in implementacijo. Pomembno je tudi pri obvezni oceni tveganja, da bodo ponudniki storitev v zvezi s kripto sredstvi morali izvajati ocene tveganja za pranje denarja in financiranje terorizma ter vzpostaviti ustrezne notranje politike in postopke, kot so preverjanje identitete strank, spremljanje transakcij in zbiranje podatkov o izvoru sredstev. S tem se lahko zmanjšujejo tudi zlorabe. Ko govorimo o čezmejnih odnosih, zakon uvaja stroge pogoje za vzpostavitev čezmejnih korespondenčnih odnosov, vključno s preverjanjem dovoljenj in kontrolnih mehanizmov, kar povečuje zaupanje v mednarodnem okolju in prilagaja slovenski finančni sektor evropskim standardom. Poenostavitev administracije - to pomeni ukinitev registra ponudnikov storitev virtualnih valut, kar racionalizira nadzor in povečuje preglednost, saj odpravlja potrebo po ločeni evidenci. In na koncu še, kar ste tudi že ostali omenili, sodelovanje z uradom OLAF. Tukaj gre za okrepljeno sodelovanje z evropskim Uradom za boj proti goljufijam, ki omogoča učinkovitejše preiskave in tudi izmenjavo podatkov o transakcijah in računih, kar izboljša na nek način lahko odkrivanje nepravilnosti. Poslanci stranke Demokrati menimo, da je zakon pomemben za zaščito finančnega sistema, tudi za boj proti finančnemu kriminalu. Sprejetje zakona bi moral prinesti nekako tudi večjo transparentnost in nadzor zlasti na trgu kripto sredstev, zato bomo poslanci stranke Demokrati ta zakon tudi podprli. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Svoboda, zanjo poslanec Branko Zlobko. Izvolite. Hvala za besedo, gospa podpredsednica. Spoštovani poslanke in poslanci! Osnovni cilj predloga zakona, ki ga obravnavamo je, da se v naš pravni red prenašajo spremembe direktive 2015/849, ki določa pravila o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma. V predlogu zakona se za to na novo definirajo določeni pojmi. Dodaja se določba glede ocene tveganja, povezana s prenosom kripto sredstev h katerim bo zavezan zavezanec, ki je ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi. V ta namen bo moral ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi postaviti notranje politike, postopke in kontrole ter uporabiti blažilne ukrepe, ki bodo sorazmerni z opredeljenimi tveganji. Predlog zakona v primeru sklenitve čezmejnega korespondenčnega odnosa s kreditno ali finančno inštitucijo, ki ima sedež v tretji državi, določa dodatne zahteve za zavezanca, ki je ponudnik storitev v zvezi s kripto sredstvi. Nadalje se črtajo določbe zakona, ki se nanašajo na register ponudnikov storitev virtualnih valut, s katerimi trenutno upravlja Urad Republike Slovenije za preprečevanje denarja Po novem se bodo namreč postavile nove evidence ponudnikov storitev v zvezi s kripto sredstvi, ki jih bodo vodili pristojni organi za izvajanje uredbe EU. V predlog zakona je vključena tudi določba, ki ureja sodelovanje med Evropskim uradom za boj proti goljufijam in uradom za preprečevanje pranja denarja. Sodelovanje je pomembno predvsem pri zadevah, pri katerih je potrebno s strani nacionalnega organa posamezne države članice temu uradu zagotoviti ustrezne podatke. Za potek preiskave v njegovi pristojnosti, na primer podatke o bančnih računih in podatke o transakcijah na teh računih.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za finance, Nikolini Prah. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Ključni cilj Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu je prenos oziroma uskladitev nacionalne bančne zakonodaje s predpisi Evropske unije. S predlogom zakona se dodatno nadgrajujejo še nekatere druge določbe Zakona o bančništvu, s čimer želimo povečati učinkovitost bonitetnega nadzora bank. Če na kratko povzamem vsebino predloga zakona. Predlog zakona prenaša direktivo EU glede digitalne operativne odpornosti za finančni sektor v skladu s tem se dopolnjujejo določbe Zakona o bančništvu glede notranjega upravljanja zahtev pri načrtih neprekinjenega poslovanja, ocenah tveganj, pripravi načrta sanacije, glede digitalne operativne odpornosti in poročanja. Predlog zakona prinaša uskladitev z uredbo EU o trgih kripto sredstev, in sicer se med finančne storitve dodajo tri nove vrste finančnih storitev, ki jih lahko opravljajo banke, torej izdajanje elektronskega denarja, vključno z žetoni elektronskega denarja, izdajanje žetonov, vezanih na sredstva ter storitve v zvezi s kripto sredstvi. Predlog zakona prinaša tudi direktivo EU glede vzpostavitve in delovanja evropske enotne točke dostopa, pri čemer se določa pravna podlaga za pošiljanje informacij evropski 1. točki dostopa. v zvezi z izvajanjem nadzora bank. S predlogom zakona se Zakon o bančništvu uskladi tudi z nekaterimi določbami direktive EU glede poročanja podjetij o trajnostnosti, in sicer se ureja revizorjevo poročilo o dajanju zagotovil o trajnostnosti. S predlogom zakona se nadalje obstoječe definicije pojmov iz Zakona o bančništvu uskladijo z definicijami iz uredbe EU, ki spreminja uredbo EU glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag. Predlog zakona pomeni tudi delni prenos direktive EU o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij, pri čemer se določa večja jasnost glede uporabe določb, ki ureja tako imenovane kreditne družbe, torej velike investicijske družbe, ki so po zakonodaji EU obravnavane kot kreditne institucije, ker nadzor nad njimi izvaja Evropska centralna banka. S predlogom zakona se odpravijo še nekatere neskladnosti prenosa direktive EU, ki je spremenila direktivo EU v zvezi z izvzetimi subjekti finančnimi holdingi, mešanimi finančnimi holdingi, prejemki, nadzorniškimi ukrepi in pooblastili ter ukrepi za ohranitev kapitala, na katere nas je opozorila Evropska komisija. Poleg omenjenih sprememb, ki so povezane s prenosi direktiv oziroma uskladitvijo z EU uredbami, s predlogom zakona spreminjamo še nekatere določbe Zakona o bančništvu z namenom, da se poveča učinkovitost bonitetnega nadzora bank. In sicer, določi se, da je po novem banka vlagateljica vloge za opravljanje funkcije člana upravnega odbora banke, uprave banke oziroma nadzornega sveta banke in ne več kandidat kot velja do sedaj. Omogoči se možnost uporabe portala Evropske centralne banke, preko katerega se lahko predložijo vloge in informacije v zvezi z nadzornimi postopki enotnega mehanizma nadzora. Predlaga se podaljšanje obdobja, v katerem mora biti letno poročilo z revizorjevimi priporočili dostopno na spletni strani bank, s čimer se ta obveznost uskladi z ostalo zakonodajo. Zagotovi se pravna podlaga za nadzorniški dialog v okviru nadzorniškega pisma ter pravna podlaga za podajanje poročila banki o preliminarnih ugotovitvah v zvezi z izvedenim inšpekcijskim pregledom. Predlaga se tudi podaljšanje zastaralnega roka v zvezi s postopki o prekrških, ki jih vodi Banka Slovenije, upoštevaje kompleksnost teh postopkov in dejstva, da zaradi tega vse več postopkov zastara. Podaljšanje zastaralnega roka je tako nujno za zagotovitev učinkovitega sankcioniranja. Glede na navedeno predlagam, da besedilo predloga zakona podprete. Hvala. **PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ:** Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za finance. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsednici Andreji Kert. Izvolite. Hvala lepa. Odbor za finance je na 26. seji 12. 2. 2025 kot matično delovno telo obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo in sprejetje predložila Vlada. V uvodni dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu za finance pojasnila, da je ključni cilj predloga zakona uskladitev nacionalne zakonodaje s predpisi Evropske unije. S predlogom zakona se nadgrajuje nekatere določbe Zakona o bančništvu, s čimer se želi povečati učinkovitost bonitetnega nadzora bank v praksi. Predstavila je sedem sklopov sprememb, povezanih s prenosi direktiv, dodatno se odpravljajo tudi nekatere neskladnosti, pri prenosih direktiv z nekaterimi spremembami pa se naslavlja omenjeno povečanje učinkovitosti bonitetnega nadzora bank. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je predstavila pisno mnenje, v katerem je bilo opozorjeno zlasti na skladnost posameznih rešitev z vidika varstva osebnih podatkov ter načela jasnosti in določnosti predpisov. Izpostavljene so bile tudi nekatere nomotehnične pomanjkljivosti besedila. Hkrati je potem pojasnila, da so bile pripombe z vloženimi amandmaji ustrezno naslovljene, Ministrstvo za finance pa je posredovalo tudi dodatna pojasnila. Predstavnik Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je predstavil pisno mnenje in potek obravnave na komisiji, v okviru katere je sodelujoče zanimala predvsem usklajenost zakona z Zakonodajno-pravno službo. Pojasnil je, da po ustreznih pojasnilih komisija predlaga, predlog zakona soglasno podprla. Odbor je brez razprave sprejel vse amandmaje poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica ter nato glasoval tudi o vseh členih predloga zakona skupaj in jih tudi sprejel. Hvala lepa.

pri tem zakonu bomo v Novi Sloveniji vzdržani oziroma tudi zakonu ne bomo nasprotovali. Pozitivne lastnosti tega zakona absolutno so; širitev vrst finančnih storitev, ki jih lahko opravljajo banke s kriptosredstvi, povečuje fleksibilnost, širi možnost za uporabo teh sredstev in poslovanje z njimi, prav tako gre podpreti tudi krepitev na področju varnosti bančne informacijske tehnologije ter odpornosti na kibernetske grožnje. **12. TRAK: (SC) – 9.55** (nadaljevanje) In tudi Banka Slovenije je v svojem zadnjem oktobrskem Poročilu o finančni stabilnosti ugotovila oziroma tako ugotavlja v tem poročilu, citiram: "Tveganje, ki ostaja povišano je kibernetsko tveganje zaradi geopolitičnih napetosti in s tem večji verjetnosti povečanih aktivnosti hekerskih skupin. O povečanih geopolitičnih tveganjih in globalnem porastu kibernetskih groženj bi se lahko število kibernetskih napadov na bančni sistem v prihodnje povečalo." Prav tako je pozitivna stvar tega zakona, ureditev tako imenovanega nadzorniškega dialoga. Tukaj pač povečuje možnost možnosti za zagotavljanje skladnosti delovanja bank s predpisi brez da bi bilo treba izrekati sankcije, kar zmanjšuje tudi možnost za morebitne sodne postopke, kar je absolutno dobro. Žal pa ta zakon tudi vsebuje naslednje stvari. In sicer ta Zakon o bančništvu se dopolnjuje z odločbami o poročanju o trajnosti, kar je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah in čemur smo zaradi novih birokratskih zahtev takrat mi močno nasprotovali. Zakon tudi ni povsem imun na morebitne nove administrativne zahteve. veste, da v Novi Sloveniji zagotavljamo res čim manjšo administracijo, debirokratizacijo države. In v tem delu se pač podeljuje mandat Banki Slovenije, da lahko poleg vsebine letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila predpiše tudi obliko in način pošiljanja teh poročil Banki Slovenije. Pri tem mi lahko samo upamo, da bodo ta pravila o poročanju tudi življenjska, ne pa, da bo šlo za res konkretno ukvarjanje s temi administrativnimi postopki, ki veste, da dušijo gospodarstvo in tudi posameznike pri tem, ko nekatere druge države uvajajo ukrepe debirokratizacije in deadministracije. Torej, pri tej noveli zakona pač mi ne bomo nasprotovali, ampak zaradi navedenih bojazni glede novih administrativnih ovir se bomo glasovanja o tem vzdržali. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvoli. Spoštovane, spoštovani! Tudi ta predlog zakona je povezan s prenosom prilagojenih evropskih predpisov v nacionalno bančno zakonodajo. Z njim se predvsem dodatno nadgrajuje nekatere določbe Zakona o bančništvu, s katerimi se želi povečati učinkovitost bonitetnega nadzora bank v praksi. Ker gre za uskladitev z večjim številom evropskih predpisov, je predlog obsežen, njegova vsebina pa se dotika številnih področij bančništva med drugim dodatne zahteve za notranje upravljanje bank pri urejanju neprekinjenega poslovanja, ocenjevanje tveganj in poročanja. Zaradi uskladitve z uredbo o trgih kripto sredstev se dodajajo tri nove vrste finančnih storitev, ki jih lahko opravljajo banke. In sicer: izdajanje elektronskega denarja, vključno z žetoni elektronskega denarja. Izdajanje žetonov, vezanih na sredstva ter storitve v zvezi s kripto sredstvi. Za izvajanje nadzora nad bankami se ureja tudi vzpostavitev in delovanje evropske enotne točke dostopa, pri čemer se določi pravna podlaga za pošiljanje informacij evropski enotni točki. Glede na določbe direktive EU glede poročanja o podjetju trajnosti se uvaja revizorjevo poročilo o dajanju zagotovil o trajnosti. S prenovljenimi evropskimi direktivami se usklajujejo definicije nekaterih pojmov, kot so kreditno tveganje, tveganje prilagoditev kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag. Predlog zakona pomeni delni prenos Direktive EU o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij kamor spadajo tudi banke kot kreditne družbe. Odpravljajo pa se tudi nekatere neskladnosti pri preteklih prenosih evropskih predpisov. Predlagatelj je v postopku pred matičnim delovnim telesom podrobno pojasnil določila in vsebinsko obrazložil nekatera vprašanja, ki jih je izpostavila Zakonodajno-pravna služba. Vloženi in sprejeti so bili tudi ustrezni amandmaji, ki odpravljajo pomanjkljivosti, na katere je bilo opozorjeno v samem postopku.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu prinaša kopico manjših sprememb ter v slovenski red delno prinaša nekaj določb evropske zakonodaje na tem področju. Rešitve so dobrodošle in sledijo smeri strožje regulacije bančnega sektorja. S predlogom zakona se uveljavlja pojem kreditna družba, ki opredeljuje kreditne družbe, ki niso banke ali hranilnice, vendar imajo vlogo kreditne institucije. To pomeni, da bo več subjektov moralo slediti pravilom glede pridobitve oziroma odvzema dovoljenja za opravljanje storitev in poslov kreditnih družb. Zakon o bančništvu se prilagaja določbam Zakona o gospodarskih družbah, ki smo ga novelirali lani, in sicer v delu, ki se nanaša na poročilo o trajnostnosti. Tako bodo tudi kreditne družbe morale pridobiti revizorjevo poročilo o javno objavljenih podatkih o trajnostnosti. Poleg tega se usklajujejo zakonske definicije z uredbo EU glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag. V skladu s to uredbo se tudi posodabljajo pristojnosti Banke Slovenije za makrobonitetni nadzor bančnega sektorja. S predlogom zakona se predvideva sodelovanje Banke Slovenije z evropsko enotno točko dostopa, ki zagotavlja centraliziran dostop do javno dostopnih informacij, pomembnih za finančne storitve, kapitalske trge in trajnostnost. Banka Slovenije bo pristojna za oceno tveganja digitalne operativne odpornosti na osnovi testov in načrtov neprekinjenega poslovanja, ki jih morajo banke opraviti v zvezi s tveganjem na področju informacijsko komunikacijske tehnologije. Čeprav gre pri predlogu zakona za manjše spremembe, pa v širšem kontekstu regulacije bančnega in finančnega sektorja pozdravljamo nadaljevanje strožjih regulacij na področju makrobonitetnega nadzora. Te regulacije so se začele kot odgovor na veliko finančno krizo, ki jo je povzročil ravno dereguliran bančni in finančni sektor. Celoten okvir regulacije na ravni EU se nadgrajuje in dopolnjuje že vsa ta leta od velike finančne krize in prav je tako. Pravilno je tudi pošteno obdavčiti banke, ki smo jih z milijardami davkoplačevalskega denarja reševali po celi Evropi in ki v zadnjih nekaj letih dosegajo rekordne dobičke. Zato bi rad spomnil na nekaj ukrepov, ki smo jih sprejeli v tem mandatu. Prvi je omejitev davčnega prenosa preteklih izgub na obdobje petih let, kar je ključnega pomena, saj so nekatere banke v Sloveniji še dolga leta po bančni luknji uveljavljale pretekle izgube in si tako nižale davčno osnovo, da se je njihova efektivna obdavčitev z davkom na dohodke pravnih oseb gibala okoli nič ali pa le nekaj odstotkov. Drugi ključni ukrep je uvedba začasnega davka na bilančno vsoto bank v času višjih obrestnih mer,

Hvala, podpredsednica. Spoštovani! Predlog novele Zakona o bančništvu, ki ga obravnavamo danes, bo uskladil nacionalno bančno zakonodajo s predpisi Evropske unije. Z njim bomo dodatno izboljšali nekatere določbe obstoječega Zakona o bančništvu, s čimer se bo povečala učinkovitost bonitetnega nadzora bank v praksi. Gre za sedem sklopov sprememb, povezanih s prenosi direktiv, dodatno pa se odpravljajo še nekatere neskladnosti. Prenaša se del glede digitalne operativne odpornosti finančnega sektorja. Nadalje se zakon usklajuje z uredbo o trgih kripto sredstev. Glede tega se med finančne storitve dodajajo tri nove vrste finančnih storitev, ki jih lahko opravljajo banke, in sicer izdajanje elektronskega denarja, vključno z žetoni elektronskega denarja, izdajanje žetonov vezanih na sredstva ter storitve v zvezi s kripto sredstvi. Zakon se usklajuje tudi z nekaterimi določbami direktive glede poročanja podjetij o trajnosti, in sicer se uvaja revizorjevo poročilo o dajanju zagotovil o trajnosti. trajnosti. Obstoječe definicije pojmov se uskladijo z definicijami glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag. Določa se večja jasnost glede uporabe določb, ki urejajo tako imenovane kreditne družbe. Torej velike investicijske družbe, ki so po zakonodaji EU obravnavane kot kreditne institucije ter nad njimi nadzor izvaja Evropska centralna banka. ZPS je v mnenju opozorila zlasti na vprašanje skladnosti posameznih rešitev z vidika varstva osebnih podatkov ter načela jasnosti in določnosti predpisov. S sprejemom amandmajev koalicije na odboru smo pripombe iz mnenja ustrezno naslovili, posredovana pa so bila tudi pisna pojasnila Ministrstva za finance, ki dodatno

Spoštovani! S Predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu se v slovenski pravni red prenaša pravo Evropske unije. Gre za uskladitev z uredbo EU o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja in uredbo o trgih kripto sredstev. Prav tako pa se delno direktiva glede digitalne operative, prav tako pa se Predlog zakona se torej vsebinsko nanaša na več področij prava EU in bančništva, dodatno pa se posodablja določene definicije in nadgrajuje že obstoječe določbe Zakona o bančništvu. Zakon o bančništvu je pomemben sistemski zakon, ki je v preteklosti večkrat vzbudil pozornost širše javnosti, saj vemo, kaj se je pred leti dogajalo na področju bančništva in bančnega sistema. Predlog zakona prinaša kar nekaj sprememb, ki gredo tudi po mnenju Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke v pravo smer. Tako na primer pozdravljamo uskladitev z uredbo EU o bonitetnih zahtevah za kreditne inštitucije in investicijska podjetja, poglavje glede uporabe določb za kreditne družbe, Spremembe glede digitalne operativne odpornosti odpornosti za finančni sektor ter ureditev notranjega upravljanja v okviru mehanizmov notranjih kontrol. V delu predlog zakona ureja tudi vse bolj razširjeno področje krito sredstev. Verjetno bo za marsikoga zanimivo, da se dogajajo tri nove vrste, dodajajo tri nove vrste finančnih storitev, ki jih lahko opravljajo banke in sicer izdajanje elektronskega denarja, vključno z žetoni elektronskega denarja, izdajanje žetonov vezanih na sredstva, na sredstva storitve v zvezi s kripto sredstvi. v tej zvezi pa je predvideno tudi obveščanje Agencije za trg vrednostnih papirjev o izdanih dovoljenjih s strani Banke Slovenije. Glede na postopek izbora novega guvernerja oziroma guvernerke smo z zanimanjem pregledali tudi določene nove naloge in obveznosti banke. Izhajajoč iz navedenega bomo v Poslanski skupini slovenske demokratske stranke. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu podprli. Hvala.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

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, in sicer državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve Helgi Dobrin. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanci, spoštovane poslanke! Ključni razlog za spremembe na področju izdaje potnih listin je prenos direktive Sveta EU o vzpostavitvi potne listine EU za vrnitev. Z zakonom se vzpostavlja nova vrsta potne listine, to je potna listina EU za vrnitev. Izdajala se bo državljanom Evropske unije in njihovim družinskim članom na slovenskih diplomatsko konzularnih predstavništvih v tretjih državah, če tujci v tej državi nimajo svojega predstavništva in bodo na primer zaradi kraje ostali v tej državi brez potovalnega dokumenta. Druge države EU bodo enako pomoč v tujini nudile našim državljanom. Ker je bil zakon o potnih listinah nazadnje spremenjen pred več kot 13 leti, je potrebno, da se uskladijo z izvedenimi spremembami enakih vsebin, kot jih določa Zakon o osebni izkaznici. Z namenom uskladitve se ukinja prepoved hrambe kopije potnega lista v elektronski obliki. Na življenjski način se določa, kdaj morata starša soglašati z vlogo za izdajo potnega lista otroku in kdaj to ni potrebno, na portalu e-uprava pa se bo lahko preverjale informacije o veljavnosti potnega lista. Poenoteni bodo ukrepi začasne razveljavitve potnega lista za posameznike s prepovedjo prehoda meje. Za večjo uporabnost potnega lista se bo v strukturo naslova dodalo tudi naziv pošte in poštno številko. Predlog zakona prinaša pomembne ukrepe, ki bodo v postopku vložitve vloge preprečevali predložitev lažne fotografije in so identični ukrepom Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici. Sledljivost izvora fotografije, pohitritev postopka ter izboljšanje kvalitete fotografij bomo zagotovili na način uvedbe obvezne predložitve fotografije v digitalni obliki, posneto preko že obstoječega sistema eFotograf, seveda pa bo predlog še naprej dopuščal življenjske izjeme, ob katerih bo še vedno mogoče predložiti tudi klasično fotografijo. Ministrstvo za notranje zadeve bo na spletu vzpostavilo register fotografov, kar bo državljanom omogočilo hitro informacijo, kje lahko pridobijo ustrezno sliko. z namenom preprečevanja zlorab, se fotografom prepoveduje tudi manipulacija s fotografijo. Uveljavlja se tudi več poenostavitev postopka za upravne enote in odpravlja ovire za državljane, ki so bile predstavljene v predlogu novele Zakona o osebni izkaznicami. Najpomembnejša novost je način evidentiranja podatka o vročitvi, kar bo po novem zadostoval podpis na podpisno napravo poštarja, ki se bo samodejno prenesel v sistem. Izredno pomembna novost za naše državljane v tujini je tudi možnost odločitve, da pridobijo potni list brez vpisanega podatka o naslovu. Uvaja se tudi avtomatizirano obveščanje državljanov o datumu izdelave in njene predaje na pošto, v kolikor se bo državljan o vlogi tako odločil. Državljan bo lahko navedel elektronsko pošto za prejem obvestila, s čimer se razbremenjuje upravne enote. Predlog predloga posredno naslavlja tudi problematiko fiktivnih prijav prebivališč. Podpis iz vloge za izdajo potnega lista se bo namreč lahko uporabil za primerjavo s podpisom, ki je na dokazilu o pravici do prebivanja. na naslovu, ki ga stranka predloži v postopku prijave prebivališča. Novost je tudi, da imetnikom službenega in diplomatskega potnega lista se omogoča pridobitev dveh potnih listov te vrste, če za to obstaja upravičen razlog. Avgusta 2023 so se v Sloveniji zgodile poplave, v katerih je bilo poškodovanih in uničenih tudi več identifikacijskih dokumentov. S predlogom zakona se tako uvaja možnost, da lahko v takšnih primerih Vlada odreagira hitro in določi plačilo obrazca potnega lista iz proračuna Republike Slovenije. Četudi je nov zakon pripravljen zaradi obsega sprememb, pa velja izpostaviti, da v osnovah še vedno temelji na trenutni ureditvi, dodatno odpravlja le težave državljanov in uvaja številne poenostavitve. Predlagamo, da poslanci predlog zakona potrdite. Hvala. Najlepša hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsedniku Teodorju Uraniču. Izvolite.

Spoštovani! Odbor je kot matično delovno telo na 27. seji, 11. 2. 2025 obravnaval predlog zakona o potnih listinah. Predstavnica Vlade, državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve je podala dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona, ter podrobno predstavila bistvene rešitve, ki jih prinaša. Glede pripomb Zakonodajno-pravne službe je izpostavila, da so na ministrstvu upoštevali pripombe in pripravili amandmaje k 27. členom, pri nekaterih členih pa so strokovne službe Ministrstva za notranje zadeve ocenile, amandmaji niso potrebni, ministrstvo pa je nanje podalo pisni odgovor z vsebinsko argumentacijo. Generalni direktor Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov je podal dopolnilno obrazložitev k predlogu zakona. Med drugim je podrobneje pojasnil institut potne listine EU za vrnitev. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je v okviru predstavitve mnenja izpostavila, da so pripombe podobne pripombam podanim k predlagani noveli Zakona o osebni izkaznici. Opredelila se je tudi do amandmajev ter ugotovila, da večina amandmajev in predlogov za amandmaje odbora sledi pripombam Zakonodajno-pravne službe. Glede pripomb, ki jih Vlada ni upoštevala, Je pozvala k ponovnemu premisleku ter jih vsebinsko ponovno povzela. Predstavnik Državnega sveta je v predstavitvi mnenja Komisije za državno ureditev uvodoma navedel vsebino razprave na komisiji ter predstavitev zaključil z ugotovitvijo, da komisija predlog zakona podpira. V razpravi je poslanec iz vrst Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke izpostavil zavedanje, da je obstoječa zakonodaja potrebna prenove in je vanjo treba prenesti evropsko direktivo, ter napovedal, da v poslanski skupini predlogu zakona ne bodo nasprotovali, ker določene stvari dobro naslavja, naslavlja, z amandmaji pa se odpravljajo tudi nekatere pomanjkljivosti. Poslanec madžarske narodne skupnosti je opozoril na odsotnost vrstnega reda jezikov, po katerem bi morala biti italijanski in madžarski jezik, v katerih se tudi tiskajo obrazci na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, navedena po vrstnem redu takoj za slovenskim jezikom. Poslanka iz vrst Poslanske skupine Svoboda je izpostavila prednosti predlagane ureditve ter navedla nekatere praktične primere koristi za državljane. Razpravo je zaključila s pozivom k združitvi različnih osebnih dokumentov v enega in k boljši digitalizaciji in poenostavitvi osebnih dokumentov za vse državljanke in državljane ter napovedala, da bo predlog zakona in vložene amandmaje podprla. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije in o predlogih za amandmaje odbora poslanskih skupin koalicije. Odbor je sprejel amandmaje poslanskih skupin koalicije in amandmaje odbora ter vse člene predloga zakona. Hvala. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec Damijan Bezjak Zrim. Izvolite. Spoštovana predsedujoča, hvala na besedi. Spoštovani predstavniki Vlade, kolegice in kolegi! Prenos direktive o potnih listih Evropske unije za vrnitev je bistvena novost pri zagotavljanju pravic državljanov Evropske unije, ki se znajdejo brez predstavništva v tretjih državah in tudi primer dobre prakse svobode gibanja ljudi, ki nam unikaten način omogoča prav Evropska unija. Bistvo ukrepa je, da se potni listi EU za vrnitev izda na prošnjo vsakega državljana Evropske unije, katerega potni list ali potovalni dokument je bil izgubljen, ukraden, uničen ali ga ni mogoče pridobiti v razumnem roku v tretji državi, prav tako pa se ta dokument lahko izda tudi tistim osebam, katerih dokument je potekel veljavnost in jih država članica, katere državljanstvo imajo, ne more zlahka nadomestiti. Prenos direktive razširja tudi ukrep za pridobitev potnega lista v tujini. Slovenski državljani bomo lahko po novem zaprosili za izdajo potnega lista ne glede na to ali v državi, kjer se nahaja, nahaja, prebivamo stalno ali začasno oziroma v državi smo v državi zaradi drugih razlogov. To odpravlja administrativne ovire in olajša postopke pridobitve dokumenta. Prav tako pa predlog zakona spremljajo varovalke; v izogib zlorabam se uvaja možnost začasne razveljavitve že izdanih dokumentov. Nenazadnje pa predlog zakona prinaša tudi tehnične rešitve, ki poenostavljajo ter optimizirajo postopek pridobitve ter naznanitve pogrešitve, kraje ali izgube potnega lista preko državnega portala eUprava. Na enotnem portalu bodo dostopni podatki o statusu veljavnosti vseh potnih listin, kar povečuje varnost pravnega prometa in omogoča hitro ukrepanje v primeru težav. Menimo, da predlog zakona zagotavlja boljšo storitev za državljanke in državljane Evropske unije ter Republike Slovenije in krepi temeljno svoboščino Evropske unije o prostem pretoku ljudi tudi izven meja Evropske unije same. V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog zakona o potnih listih soglasno podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina nepovezanih poslancev, zanjo poslanka Eva Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred nami je torej predlog zakona o potnih listinah, katerega ključni cilj je uskladitev slovenskega pravnega reda pravnim redom EU. Govorimo o prenosu direktive Sveta EU o vzpostavitvi potne listine za primer vrnitve. V predlogu zakona se določa izdaja dveh vrst potnih listov, To je nacionalna potna listina za vrnitev in vzpostavitev potne listine Evropske unije za vrnitev, ki se izda državljanom Evropske unije ali njihovim družinskim članom na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije. v tretjih državah v primerih, ko v tej državi nimajo svojega predstavništva in ostanejo v tej državi brez potovalnega dokumenta, zaradi različnih situacij in okoliščin bodisi so ga izgubili ali je kdo dokument ukradel ali pa ga celo uničil. Skratka, zagotavlja se dodatna varnost posameznikov v omenjenih situacijah. Omenjeni potni list se izda kot država članica, ki nudi pomoč državljanu brez predstavništva, prejme vse ustrezne dokumente oziroma potrditev o državljanstvu in identiteti državljana iz države članice, katere državljanstvo ima. Ta potni list velja največ 15 dni in omogoča vrnitev domov ali v državo, kjer posameznik trenutno prebiva. Zakon o potnih listinah je bil nazadnje noveliran leta 2011, danes pa ga je potrebno uskladiti tudi z Zakonom o osebni izkaznici, ki smo ga obravnavali včeraj. Po novem se določa, da lahko za izdajo novega potnega lista v tujini zaprosi vsak slovenski državljan in ne samo tisti, ki stalno ali začasno prebiva v tujini. Ukinja se prepoved hrambe kopije potnega lista v elektronski obliki. Poenoti se ukrepe o začasni razveljavitvi potnega lista za posameznike s prepovedjo prehoda meje. Takšno določilo imamo uveljavljeno tudi že v primeru osebne izkaznice. Obenem novela zakona poenostavlja postopke za upravne enote in odpravlja nekatere administrativne ovire za državljane.

Nagovoril nas bo v italijanskem jeziku, zato uporabite slušalke, prosim.

Predlog Zakona o potnih listinah, ki je danes v obravnavi določa, da se obrazci potnih listin tiskajo v slovenščini, angleščini in francoščini na območjih, določenih z zakonom, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodnosti, pa tudi v italijanščini ali madžarščini. Ob začetku javne obravnave, po objavi osnutka besedila Predloga Zakona o potnih listinah smo julija 2024 smo Ministrstvo za notranje zadeve

da bo spoštoval enakopravno obravnavo vseh treh uradnih jezikov. In sicer z namenom, da bi bil zapisan vrstni red uradnih jezikov na primeren način. Tako da sta italijanski oziroma madžarski jezik zapisana pred angleškim in francoskim jezikom. Z namenom, da bi spoštovali 11. člen ustave glede enakopravne obravnave vseh treh uradnih jezikov, smo v dopisu zapisali ministrstvu za notranje zadeve (Nadaljevanje) Ob obravnavi predloga zakona februarja 2025 na Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, kot smo sedaj slišali predsednika poročila matičnega delovnega telesa, smo opozorili, da še vedno ni znano na kakšen način bo zapisan vrstni red uradnih jezikov in ravno tako tudi ne, kako bo zapisan pravilnik in pripadajoči obrazci. Z namenom, da se pri dvojezičnih obrazcih potnih listin ne bi ponovila zgodba, neustavna zgodba, ki se je ponovila z novimi osebnimi izkaznica, o kateri smo spregovorili včeraj, Vlado smo zaprosili, da spoštuje 11. člen ustave. V zvezi s tem je državna sekretarka Ministrstva za notranje zadeve gospa Tina Heferle pojasnila, da teh obrazcev da teh obrazcev ministrstvo ne bo spreminjalo, prav tako ne bo spreminjalo pravilnika, ki ureja te obrazce. Pravilnik bo spremenjen ob uvedbi nove serije potnih listin. Takrat bo tudi vrstni red, ki je sedaj, ustrezno upoštevan. Ponovila je, da to bo spoštovalo tudi 11. člen Ustave Republike Slovenije. Izjavo gospe Tine Heferle spoštujemo kot konsistentno in za vse navedeno v Poslanski skupini italijanske in madžarske narodne skupnosti kljub temu, da ni bil spremenjen 11. člen zakona, smo se odločili, da bova podprla predlog zakona.

Evropske unije za vrnitev. Ta dokument omogoča slovenskim in drugim državljanom Evropske unije, ki se znajdejo v tujini brez veljavnih potnih listin, hitro in varno vrnitev domov. Gre za pomembno pridobitev, ki krepi naše sodelovanje z drugimi državami članicami in izboljšuje dostopnost konzularne pomoči tam, kjer Slovenija nima svojih predstavništev. S to direktivo najbolj pridobivamo ravno manjše države članice, saj imamo zaradi objektivnih razlogov po svetu manjše število diplomatsko konzularnih predstavništev kot večje članice, zelo dobrodošlo za vse, ki radi potujejo, in teh je v Sloveniji veliko. A zakon ni zgolj prilagoditev evropskim standardom, je korak naprej k modernizaciji našega sistema izdaje potnih listin. Z digitalizacijo postopkov bomo našim državljanom omogočili, da prijavo izgube ali kraje dokumentov opravijo elektronsko prek portala e-Uprava, brez potrebe po osebnem obisku upravne enote ali policije. Takojšnje evidentiranje izgubljenih ali ukradenih dokumentov bo preprečilo možnost zlorab in povečalo varnost vseh nas. Dodatno uvajamo elektronski prenos fotografij preko sistema e-fotograf, ki bo zagotovil, da se vse predložene fotografije, da so preverjene, varne in skladne s standardi. S tem preprečujemo manipulacije in ponarejanje identitete ter obenem poenostavljamo postopke za državljane in upravne enote. Včeraj smo obravnavali tudi Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici, ki tudi ureja to področje. Nova ureditev glede fotografiranja bo veljala za potne listine in osebne izkaznice. Na pobudo našega poslanskega kolega magistra Darka Krajnca smo na matičnem odboru poslanci vložili dodatne amandmaje. Ti so bili na to po koncu razprave tudi sprejeti. Z njihovim sprejetjem bo sedaj, tako kot je to že urejeno v Zakonu o osebni izkaznici, tudi rejnikom omogočeno, da zaprosijo za izdajo potnega lista za otroke, ki živijo v rejniških družinah. Gre za majhen, a vendar zelo pomemben korak v smeri izboljšanja položaja rejnikov, **19. TRAK: (NB) – 10.30** (Nadaljevanje) ki v naši družbi opravljajo izjemno pomembno delo In je zaradi njihovega dela Naša družba bolj humana. Posebej bi rada poudarila tudi pomen ukrepov za hitrejšo izdajo potnih listov v primeru naravnih nesreč ali nujnih situacij. Osebe, ki izgubijo dokumente v takšnih okoliščinah, ne bodo več obremenjene z dodatnimi birokratskimi postopki, temveč bodo lahko prejele nove dokumente na podlagi centralnih evidenc brez nepotrebnega dokazovanja. Prav tako bomo omogočili prednostno obravnavo vlog in hitro izdajo dokumentov brez dodatnih stroškov za nujne primere. Sistem obveščanja o statusu vlog preko elektronske pošte, SMS sporočil in portala eUprava bo državljan državljanom omogočil večjo preglednost nad postopki. Odpravil nepotrebne obiske upravnih enot ter zmanjša obremenjenost upravnih organov. Ne smemo spregledati tudi varnostnega vidika tega zakona. Strožji nadzor nad izdajo potnih listin, možnost zavrnitve izdaje ali razveljavitve dokumentov v primerih varnostnih tveganj in povezljivost z mednarodnimi bazami podatkov, so ključni elementi, ki bodo dodatno zaščitili naše državljane in preprečili zlorabe. Predlog zakona torej prinaša sodobno, digitalizirano in varno ureditev na področju potnih listin. S tem izboljšujemo uporabniško izkušnjo, zmanjšujemo administrativne ovire, povečujemo pravno varnost in predvsem zagotavljamo večjo dostopnost do dokumentov, ki so ključni za mobilnost naših državljank in državljanov. Poslanci in poslanke Svobode menimo, da ta zakon izboljšuje življenje Slovenk in Slovencev tako doma kot v tujini in ga bomo podprli. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija, Slovenska demokratska stranka, zanjo poslanec Zoran Mojškerc. Podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani kolegi in kolegice! Danes obravnavamo nov zakon o potnih listinah, ki vsebinsko večinoma sledi in temelji na trenutni ureditvi. Nazadnje je bil bistven poseg v vsebino Zakona o potnih listinah sprejet leta 2011. Ključni razlog za spremembe na področju izdaje potnih listin je prenos vsebine direktive Sveta Evropske unije o vzpostavitvi potne listine Evropske unije. Predlog vzpostavlja novo vrsto potne listine za vrnitev, ki se izda državljanom Evropske unije ali njihovim družinskim članom na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tretjih državah v primerih, ko v tej državi nimajo svojega predstavništva in ostanejo v tej državi brez potovalnega dokumenta, bodisi ga izgubijo, se jim ukrade ali pa uniči. S predlogom se ukinja prepoved hrambe kopije potnega lista v elektronski obliki. Uvaja se obveznost predložitve digitalnih fotografij, ki jih posname fotograf z aplikacijo eFotograf, ter vzpostavitev evidence eFotografov. To naj bi bilo z varnostnega vidika bistveno boljše. Glede na to, da smo v dobi digitalizacije, bi bilo smotrno vzpostaviti sistem vložitve vloge v elektronski obliki, kdor ima pač za to ustrezno opremo oziroma tehnologijo za oddajo vloge in prstnih odtisov. predlaganem zakonu se zadrži izjema v zakonu glede vložitve vloge in fotografij za primere kot je recimo za dojenčke ali pa starejše občane v domovih in pa za tiste primere, ko vnaprej jih ni mogoče predvidevati. Ustrezna je rešitev, da rejnik lahko tudi zaprosi oziroma je vključen v postopek pridobivanja potne listine za rejenca. Določa se primere, ko morata starša soglašati z vlogo za izdajo potne listine o otroku in kdaj to ni potrebno. Rešitve zakona naj bi pospešile postopke na upravnih enotah, kjer se deloma poenostavlja postopke na upravnih enotah in odpravlja administrativne ovire. Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke zakonu ne bomo nasprotovali, bomo pa spremljali izvajanje zakona in opozarjali na morebitne zlorabe v postopkih pridobitve potne listine ter same uporabe. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija Krščanski demokrati, zanjo magister Janez Žakelj. Izvolite. Najlepša hvala. S prenosom direktive Sveta EU o vzpostavitvi potne listine EU se določajo pravila in pogoji za državljane brez predstavništva v tretjih državah za pridobitev potne listine EU za vrnitev. Predlog zakona na novo opredeljuje dve vrsti potnih listov: nacionalni potni list za vrnitev, ki je namenjen samo državljanom Republike Slovenije, in novi evropski potni list za vrnitev, ki je namenjen tudi državljanom EU in njihovim družinskim članom za enkratno potovanje, da se lahko vrnejo domov. Gre za vrsto konzularne pomoči državljanov Unije v krajih, v katerih država članica, katere državljanstvo ima, nima stalnega diplomatskega ali konzularnega predstavništva. Evropski potni list za vrnitev mora biti v veljavi toliko časa, kolikor je potrebno za potovanje, največ pa 15 koledarskih dni. Za potni list v tujini lahko zaprosi slovenski državljan, ki je tam iz kateregakoli razloga. Po veljavnem zakonu pa le slovenski državljan, ki stalno in začasno prebiva v tujini ali je tam zaradi zdravstvenih oziroma drugih upravičenih razlogov. K vlogi za izdajo potne listine mora državljan predložiti referenčno številko digitalne fotografije, ki se hrani v elektronskem odložišču fotografij za osebne dokumente in kaže njegovo pravo podobo. S pošiljanjem digitalno zajete slike preko sistema e-fotograf se skrajšuje tudi postopek izdaje potne listine, saj pri upravni enoti skeniranje in preverjanje kvalitete fotografije ni več potrebno. Vlogo za izdajo potne listine za posameznika, ki ni poslovno sposoben, vložita starša ali eden od staršev s soglasjem drugega oziroma drug zakoniti zastopnik. Soglasje drugega od staršev ni potrebno, če otrok prebiva na naslovu, ki je enak naslov obeh staršev, če za otroka vlaga vlogo tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, če prebivališče drugega starša ni znano, če mu je odvzeta starševska skrb ali če je zadržan izvajati starševsko skrb. Prepoved izdaje potne listine oziroma začasne razveljavitve potne listine vzajemno velja tudi za osebno izkaznico državljana, saj predlagatelj ukrepa običajno ni seznanjen s tem, da ima državljan oba potovalna dokumenta. Predlog predvideva tudi nekatere enake rešitve, kot jih predvideva Zakon o osebnih izkaznicah. Povezovanje evidenc izdanih potnih listin in z evidenco Pošte Slovenije, ki izvaja storitve vročitve in ima zagotovljene možnosti, da zajame podpis prek elektronske naprave. Upravne enote pa posledično povratnice več ne evidentirajo v uradno evidenco. Tudi čas hrambe prstnih odtisov, oddanih pri vlogi, je enak kot pri osebnih izkaznicah. Ukinja se prepoved hrambe kopije potne listine v elektronski obliki, saj zaradi zakonodaje na področju varovanja arhivskega in dokumentarnega gradiva ter razvoja e-poslovanja ni potrebe po njeni ohranitvi.

Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. Glasovanje o predlogu zakona bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili jutri v okviru glasovanj.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavniku Vlade, državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Dan Juvanu. Izvoli. Lep pozdrav vsem! Hvala lepa za besedo. S spremembami Zakona o socialnem varstvu naslavljamo, primarno naslavljamo, vsebine, ki so bile predmet dogovora reprezentativnih sindikatov in Vlade Republike Slovenije v okviru pogajanj za nov plačni sistem za steber zdravstva, socialnega varstva in obvezne socialne varnosti. Sočasno pa urejamo pravne podlage za najnujnejše sistemske rešitve, ki bodo vplivale na izboljšanje kadrovske situacije na področju socialnega varstva in dostopnost javnega servisa za prebivalce. Med dogovori v okviru pogajanj želim izpostaviti sistemsko ureditev interventne službe na centrih za socialno delo na način, da je njeno izvajanje skladno z delovnopravno zakonodajo ter da se lahko v praksi dejansko tudi izvaja. **21. TRAK (VI) 10.40** (Nadaljevanje) Z amandmajem širimo tudi nabor strokovnih delavcev na centrih, ki se lahko vključijo v interventno službo. Predlagamo odložni pogoj za opravljanje strokovnega izpita za strokovne delavce in strokovne sodelavce za zaposlitev kandidatov, ki izpolnjujejo ostale zakonske pogoje. Na podlagi dodatnih usklajevanj s sindikati predlagamo, da se s kandidatom, ki ne izpolnjuje pogoja opravljenega strokovnega izpita, sklene pogodba za nedoločen čas pod pogojem, da strokovni izpit opravi v roku enega leta. S tem bistveno olajšujemo zaposlovanje na centrih za socialno delo. Z namenom primerljivosti kariernega razvoja strokovnega kadra na področju socialnega varstva s kariernim razvojem na področju vzgoje in izobraževanja se ureja uvedba novega naziva na področju socialnega varstva. Uvedba novega naziva bo dodatna motivacija v kariernem razvoju strokovnih delavcev in sodelavcev in bo podaljšala obdobje kariernega napredovanja in omogočila razširitev ter poglobitev in prenos pridobljenega znanja med izvajalce socialnega varstva. Z namenom, da naslovimo tudi nekaj drugih nujno potrebnih področij, predvsem z vidika kadrovske stiske na področju socialnega varstva, pa uvajamo nujno supervizijo za vse strokovne delavce in sodelavce na centrih, ki izvajajo storitve. Vsi vemo, da so stiske ljudi, ki na centrih iščejo pomoč velike in da so pogosto tudi zaposleni na centrih zelo obremenjeni. Zato bo redna supervizija omogočila potrebno podporo in razbremenitev zaposlenih na centrih. Zagotavljamo krizne namestitve za ljudi, ki ob akutno nastali stiski potrebujejo krizno namestitev, kot je na primer pobolnišnična obravnava osebe, ki je stara 64 let in ne izpolnjuje pogojev za institucionalno varstvo, ker še ni dopolnila 65 let. Potrebuje pa recimo po zdravljenju v bolnišnici določeno stopnjo pomoči. Nova določba vzpostavlja pravno podlago za 21 dni krizne namestitve, ki se lahko po potrebi podaljša še za dodatnih 21 dni. V tem času bo potrebno poiskati ustrezno in trajno namestitev. Urejamo pravno podlago za ustanovitev Skupnosti VDC in CUVD, ki do sedaj ni imela možnosti za organiziranost znotraj skupnosti, kot recimo Skupnost centrov za socialno delo in Skupnost socialnovarstvenih zavodov. K reševanju kadrovske problematike na področju socialnega varstva bo pripomogla tudi predlagana zakonska ureditev poklicnih kvalifikacij na področju socialnega varstva. Zaradi neustrezne dosedanje ureditve, ko je postopek urejal podzakonski akt, se s tem predlogom na zakonski ravni ureja postopek za sprejem, premestitev in odpust uporabnikov pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji. Spremembe, o katerih boste odločali v okviru tega zakona so pomemben del prizadevanj za izboljšanje pogojev dela na centrih za socialno delo in s tem za boljši servis za prebivalce. S spremembami plačnega sistema v javnem sektorju smo namreč izboljšali plačilo zaposlenih na centrih za socialno delo, še posebej tistim, ki opravljajo najbolj zahtevna dela. Uvedli smo kadrovske štipendije na Fakulteti za socialno delo, zagotovili sredstva za plačana pripravništva ter centrom omogočili več sredstev za zaposlovanje strokovnega kadra. Zavedamo se, da novela ne odpravlja vseh težav na področju socialnega varstva, vendar uresničuje dogovorjeno na področju izboljšanja pogojev pogojev dela v socialnem varstvu in dostopnosti javnega servisa za prebivalce. Zato predlagam, da predlagane spremembe podprete. Hvala. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Za predstavitev poročila odbora dajem besedo predsedniku Milanu Jakopoviču. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na 34. seji, kot matično delovno telo, obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Vlada. V dopolnilni obrazložitvi je predstavnik predlagatelja med drugim izpostavil ključne rešitve predloga zakona ter pojasnil, da ta naslavlja vsebine, ki so bile predmet dogovora med reprezentativnimi sindikati in Vlado v okviru pogajanj za nov plačni sistem v javnem sektorju, hkrati pa vključuje tudi druge rešitve, ki bodo izboljšale področje socialnega varstva. Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je med drugim poudarila, da so pripombe iz pisnega mnenja v večji meri ustrezno naslovljene z amandmaji, ki so jih predlagale poslanske skupine koalicije. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki predlog zakona podpira. Pojasnil je, da so predlagane rešitve ustrezne, saj naslavljajo eno najpomembnejših vprašanj, in sicer pomanjkanje kadra na področju socialnega varstva. Izrazil je podporo celoviti ureditvi interventne službe v okviru centrov za socialno delo ter zagotavljanju super vizije za strokovne delavce in sodelavce na centrih za socialno delo.

ter predstavnik Sindikata centrov za socialno delo, so ob določenih pripombah k nekaterim rešitvam izrazili podporo predlogu zakona. Predstavnik Sindikata centrov za socialno delo pa je ob tem izpostavil še potrebo po temeljiti prenovi Zakona o socialnem varstvu. Tudi predstavnik Zveze Sonček je poudaril, da Zakon o socialnem varstvu potrebuje temeljito prenovo. Obenem pa je izrazil tudi nezadovoljstvo, saj se po njegovem mnenju predlog zakona ne osredotoča na pravice oseb, ki potrebujejo družbeno skrb, ampak nadaljuje z institucionalizacijo oseb z intelektualno intelektualno in gibalno oviranostjo. Predstavnica Socialne zbornice Slovenije je poudarila, da bi bilo treba predloga zakona dopolniti na način, da bi omogočal sprotno prilagajanje novih izobrazbenih smeri, s čimer bi se povečala prilagodljivost sistema ter dvignila kakovost kadrov v socialnem varstvu. Tudi nekateri člani in članice odbora so v razpravi izpostavili, da Zakon o socialnem varstvu potrebuje prenovo, ki bo deležna široke javne razprave in v katero bodo vključene vse relevantne institucije z namenom doseganja optimalnih rešitev. Izrazili so podporo uvedbi enoletnega roka za opravljanje strokovnega izpita in poudarili, da je področje socialnega varstva izredno kompleksno in zahteva različne vrste izobrazb za različna delovna mesta. Zato bi bilo v prihodnje potrebno prilagoditi strokovne izpite specifičnim potrebam posameznih delovnih mest, ob tem pa upoštevati izzive, kot na primer kadrovske težave in fluktuacijo kadrov. Izpostavljen je bil tudi pomen super vizije, ki poleg strokovnega razvoja nudi podporo pri obvladovanju osebnega doživljanja dela ter pomen nagrad. katere si zaslužijo ne le strokovni delavci, temveč tudi številni prostovoljci, ki s svojim delom pomembno prispevajo k oskrbi invalidov in drugih oskrbovancev. Odbor je po zaključeni razpravi v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in jih sprejel. Sprejeti amandmaji pa so vključeni v dopolnjen predlog zakona. Ki je sestavni del tega poročila. Najlepša hvala. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, zanjo poslanec Milan Jakopovič. Izvoli. Hvala lepa. Pred nami je novela Zakona o socialnem varstvu, ki prinaša ključne izboljšave pri organizaciji in zagotavljanju socialno varstvenih storitev. Osredotoča se na tri glavna področja: sistemsko ureditev interventne službe na centrih za socialno delo, vzpostavitev kriznih namestitev za osebe v stiski in druge nujne prilagoditve, ki bodo pripomogle k bolj učinkovitemu delovanju sistema. Interventna služba na centrih za socialno delo je eden od temeljev zaščite najranljivejših posameznikov v naši družbi. Ko pride do primerov družinskega nasilja, ogroženosti otrok, nenadne izgube oskrbe za starejše ali osebe z invalidnostjo, so prav socialni delavci tisti, ki v kriznih situacijah posredujejo. Do zdaj je ta služba delovala brez jasne sistemske ureditve, kar je pomenilo veliko obremenitev za zaposlene. In ne vedno optimalno odzivnost v nujnih primerih. Novela prinaša celovito ureditev ter jasna pravila glede organizacije interventnih služb, kar bo omogočilo hitrejše in bolj učinkovito ukrepanje, zagotovilo jasne delovne pogoje in varovalke za zaposlene, izboljšalo dostopnost pomoči za vse, ki jo potrebujejo tudi izven običajnega delovnega časa. Pogosto se zgodi, da se ljudje čez noč znajdejo v situaciji, ko nimajo več zagotovljenega varnega doma, bodisi zaradi nenadne bolezni ali smrti svojcev, izgube stanovanja ali drugih kriznih okoliščin. Danes socialne službe nimajo dovolj možnosti, da bi tem ljudem hitro zagotovile varno namestitev. kar pomeni, da so v mnogih primerih prisiljeni ostati v za njih nevarnem okolju ali brez ustrezne oskrbe. Novela za to vzpostavlja pravno podlago za krizne namestitve, ki bodo omogočale začasno namestitev za starejše, za mlajše, invalidne osebe, za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ali za odrasle osebe, ki zaradi okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe. Potrebujejo krizno namestitev in je center za socialno delo ne more zagotoviti. To pomeni hitro in fleksibilno rešitev v nujnih primerih brez dolgotrajnih postopkov, večjo varnost in dostojanstvo za tiste, ki nimajo kam iti v trenutkih največje ranljivosti. To je pomemben korak k humanemu, odzivnemu socialnemu sistemu, **23. TRAK: (VP) 10.50** (nadaljevanje) ki ne pušča ljudi na cedilu v trenutkih, ko pomoč najbolj potrebujejo. Poleg interventne službe in kriznih namestitev novela uvaja tudi nekatere druge vidike delovanja sistema socialnega varstva, ki bodo pripomogli k boljšemu izvajanju storitev in zaščiti uporabnikov. Sem spadajo boljša koordinacija med različnimi institucijami, ki sodelujejo pri socialno varstvenih storitvah, jasnejša pravila pri izvajanju posameznih ukrepov socialnega varstva, poenostavitve postopkov, ki bodo pripomogli k hitrejšemu in učinkovitejšemu odzivu na potrebe ljudi. Predlagana novela Zakona o socialnem varstvu je nujna in dobrodošla sprememba. Pomeni še en korak naprej pri zagotavljanju dostojnih pogojev dela za zaposlene v socialnem varstvu ter učinkovitejše in hitrejše ukrepanje v kriznih situacijah. S tem zakon še bolj utrjuje našo družbo kot solidarno skupnost, kjer ne puščamo nikogar za seboj. V Poslanski skupini Levica bomo predlog novele podprli. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina nepovezanih poslancev, zanjo poslanka Eva Irgl. Izvolite. Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred seboj imamo torej Zakon o socialnem varstvu, ki vsebinsko sledi tudi dogovoru Vlade s sindikati v zvezi z novim plačnim sistemom v javnem sektorju, predvsem pa naslavlja nekatere izzive, ki so že dlje časa prisotni na področju socialnega varstva. Gre torej za pomembno vsebinsko področje - govorimo o socialnem varstvu, o zdravstvu in obvezni socialni varnosti. Ta mora biti zagotovljena uporabnikom storitev, predvsem pa zasledovati primarni cilj, torej delati v smeri rešitev, ki bodo izboljšali pogoje delovanja v socialnem varstvu, vezanih zlasti na kadrovsko podhranjenost, še posebej pri specifičnih kadrih in pa glede prostorske stiske oziroma premalo zadostnih kapacitet za namestitev uporabnikov. Glede na pomanjkanje specifičnega kadra zakon uvaja tudi, da lahko posameznik, če izpolnjuje vse ostale zaposlitvene pogoje, izpit za strokovne delavce opravi tudi kasneje, najpozneje pa v roku enega leta. Uvaja se nove nazive v okviru napredovanja strokovnih delavcev. Vzpostavlja se supervizija za vse strokovne delavce, vendar pri tem segmentu stroka opozarja, da je za to potrebno zagotoviti sredstva. Sicer pa sem sama mnenja, da je vzpostavitev supervizije dobra zadeva, saj omogoča tako refleksijo samega dela kot posledično še kakovostnejše opravljanje socialnozdravstvene, socialnovarstvene dejavnosti, kar je pomembno tako za uporabnike, ki kot za tiste, ki delujejo v takšnih socialnovarstvenih okoljih. Supervizija, kot veste, je strokovno-etična dolžnost, ki zagotavlja širjenje in poglabljanje znanj, dodatno krepi strokovno avtonomnost, predvsem pa deluje v smeri povezovanja in kakovostnejšega sodelovanja med tistimi, ki socialno varstvo izvajajo in med tistimi, ki ga tudi potrebujejo. Zakon, ki ga imamo danes pred seboj, uvaja tudi sistemsko ureditev interventne službe na centrih za socialno delo s poudarkom na ureditvi dnevnega in tedenskega počitka delavcev na centrih za socialno delo, ki so torej poleg opravljanja rednih dnevnih nalog, delovnih nalog v pripravljenosti tudi na domu za opravljanje nalog interventne službe. Zakon zagotavlja tudi krizno namestitev, tukaj govorimo o ljudeh, ki to nujno potrebujejo, in sicer kadar to pomoč nujno potrebujejo oziroma to krizno namestitev lahko to koristijo v časovnem obdobju 21 dni, kolikor pa nekdo zaradi različno težkih okoliščin takšno namestitev potrebuje za dlje časa, potem pa se to obdobje namestitve lahko podaljša še za dodatnih 21 dni, vendar pa se tukaj seveda postavlja vprašanje, kako reševati vse tiste posameznike, ki pa vendarle potrebujejo nekakšno krizno namestitev še za morebiti daljše obdobje. Kako takrat država pomaga, mogoče bodo lahko potem predstavniki ministrstva povedali. Zagotovo imamo že sedaj v zakonodaji mehanizme, ampak mogoče kako v primeru, **24. nekdo pa potrebuje še kakšno, kakšen dan več te pomoči. Zakon ureja tudi poklicne kvalifikacije na področju socialnega varstva. Vendar pa je potrebno ob tem dodati, da Zakon o socialnem varstvu kljub tem spremembam vendarle potrebuje tudi celovito prenovo in tudi bistveno širšo javno razpravo. Na to so tudi na Odboru za delo opozarjali strokovnjaki s tega področja. Ker pa gre zakon v nekaterih delih v izboljšanje položaja na področju socialne varnosti, ga bomo poslanci stranke Demokrati tudi podprli. Najlepša hvala.

Hvala za besedo, gospa podpredsednica, Spoštovane kolegice in kolegi, vsem lep pozdrav! Socialno varstvo je za Gibanje Svoboda eno pomembnejših področij, saj si želimo, da je naša družba socialna in vključena, kar smo navedli tudi v našem predvolilnem programu. Predlagane spremembe Zakona o socialnem varstvu so dodaten korak v tej smeri. Veseli smo, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pristopilo k novelaciji in s predlaganimi spremembami uvedlo nekaj pomembnih sprememb sistema socialnega varstva. Tako kot vsi ostali zaposleni v javni upravi so bili tudi zaposleni v socialnem varstvu del pogajanj o plačni reformi, ki je zaposlenim prinesla višje in pravičnejše plačilo za njihovo izjemno delo. Predlog zakona tako vključuje uskladitev z določbami zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Posebej pozdravljamo ureditev področja kriznih namestitev in zagotavljanja interventnih služb centra za socialno delo, da je za najranljivejše v družbi poskrbljeno tudi v primeru nepredvidenih kriznih situacij, ki se lahko pojavijo kadarkoli, tudi izven rednega delovnega časa centrov za socialno delo in drugih služb. Predlog zakona tudi jasneje določa postopke za premestitev ali odpust oseb iz storitev socialnega varstva, kar izboljšuje postopke pri izvajalcih in uporabnikom omogoča večjo varnost v primerih takšnih postopkov. Predlog zakona ureja tudi področje kadrovske problematike, saj omogoča uporabo instituta zaposlitve pod pogojem za tiste socialne delavce in sodelavce, ki še nimajo opravljenega strokovnega izpita iz socialnega varstva. Ti zaposleni bodo strokovni izpit seveda morali opraviti, in sicer v roku enega leta od njihove zaposlitve. Predlagana ureditev tako omogoča več zaposlitev na področju socialnega varstva in obenem ponuja kandidatu možnost dodatnega usposabljanja pri delu. Ureja tudi priznavanje kvalifikacij iz tujine, tako da bo s tem olajšan prihod tujih delavcev z ustreznimi kompetencami na slovenski trg dela. Na področju socialnega varstva. pomembna novost je tudi uskladitev novih nazivov v okviru napredovanja po vzoru sistema vzgoje in izobraževanja. Tako se za šesti tarifni razred uvaja dodaten naziv svetnik, za sedmi tarifni razred pa naziv višji svetnik. Tako bodo zaposleni še bolj motivirani in vztrajanje in nadaljevanje dela, saj bodo lahko napredovali višje, kot so imeli možnost do sedaj. Vestno in predano delo pa seveda ne sme ostati neopaženo. Zato predlog zakona tudi ureja podeljevanje nagrad in priznanj za delo v socialnem varstvu. V teku zakonodajnega postopka smo v koaliciji v potrditev zboru vložili tudi amandmaje, ki predvsem naslavljajo pripombe Zakonodajno-pravne službe. in s katerimi je zakonsko urejanje področja bolj jasno,

Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanka Alenka Jeraj. Izvolite. Lep pozdrav vsem! Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu ureja področje socialno varstvene dejavnosti, in sicer preprečevanje in reševanje socialne problematike posameznikov, družin in skupin prebivalstva. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem varstvu pomeni realizacijo sprejetega dogovora o prenovi sistema plač in novih uvrstitev delovnih mest in nazivov v plačne razrede v zdravstvu, socialnem varstvu in obvezni socialni varnosti. In sicer uvaja nove nazive za strokovne delavce in sodelavce svetnik in višji svetnik, zaposlovanje brez strokovnega izpita sistemsko ureja interventne službe na centrih za socialno delo, ki zunaj poslovnega časa v vseh nujnih in neodložljivih primerih na podlagi obvestila policije opravljajo naloge interventne službe. Gre denimo za primere ogroženosti otroka, nasilja v družini, kadar oseba pod skrbništvom ali oseba s težavami v duševnem zdravju ali invalidna oseba ostane brez varstva in oskrbe oziroma kadar gre za starejšo osebo, ki se znajde v stiski. Hkrati zakon predpisuje uvedbo počitka in pripravljenosti na domu za strokovne delavce centrov za socialno delo. Vzpostavlja se tudi pravna podlaga za zagotovitev krizne namestitve ogroženih oseb, starejši, mlajše, invalidne osebe, otroci, mladostniki, odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju in tako dalje in financiranje kriznih namestitev iz državnega proračuna. Predlagani zakon ureja poklicne kvalifikacije na področju socialnega varstva ter izdajanje potrdil o pridobljenih poklicnih kvalifikacijah. Za dosežke z namenom stimuliranja zaposlenih so predlagani tudi nekateri ukrepi, kot so nagrade za življenjsko delo, podeljena za izjemen prispevek na področju socialnega varstva, nagrade za izjemne dosežke in priznanje za vidne dosežke. Pa vendarle, predlagane spremembe naj bi v določenem delu reševale pomanjkanje kadra na področju socialnega varstva, a se pri tem vzpostavlja vprašanje, ali bo predlagano nižanje dosedanjih visokih standardov dela

Obenem se postavlja vprašanje zakaj zaposleni v socialno varstvenih zavodih s področja zdravstvene vede, zdravstvene nege, pardon, in z dodatno dodiplomsko izobrazbo ne morejo opravljati izpita s področja socialnega varstva z namenom opravljanja dela strokovne vodje v teh zavodih? Prav tako še vedno ni urejena primerljivost oziroma večja povezanost kadrov tako s področja socialnega varstva in zdravstva, s čimer se bo potrebno čim prej soočiti in to smiselno urediti in učinkovito rešiti in izpeljati. Znano nam je dejstvo o pomanjkanju kadrov na področju institucionalnega varstva tudi kriznih namestitev. Ministrstvo sicer zagotavlja, da bodo krizne namestitve zagotovljene v javnih zavodih, kjer ni težav s kadri in nastanitvami, a temu ni tako. Na terenu so informacije drugačne, ker takšnih ni. Poslanski skupini SDS menimo, da predlog zakona ne rešuje področja celostno, kot bi sicer pričakovali ob dejstvu, da vemo kakšne težave imamo in tudi kakšna bo prihodnost. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvoli. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav vsem! Ureja se kriza namestitev za starejše, za mlajše osebe z invalidnostmi, za otroke, mladoletnike in odrasle osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, težavami v duševnem zdravju ali za odrasle osebe, ki zaradi okoliščin, ki povzročajo neposredno ogroženost in stisko osebe potrebujejo krizno namestitev, kar doslej ni bilo urejeno. Krizne namestitve so bile do sedaj urejene samo za otroke in mladostnike ter žrtve nasilja. Pozitivno je tudi, da se bodo zaposleni na CSD vključevali v supervizijo. Z vidika zagotavljanja kadra v socialnem varstvu je dobrodošla možnost zaposlitve brez strokovnega izpita, ki ga morajo zaposleni nato opraviti v enem letu ter nadaljnji karierni razvoj z možnostjo napredovanja v dodatni naziv. Poleg tega se natančneje določa postopek za sprejem, premestitev in odpust upravičencev pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva ter storitve vodenja in varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji. Vendar pa se iz organizacij, ki se zavzemajo za to ustrezno obravnavo oseb z ovirami, kot je Zveza Sonček, prihajajo opozorila, da so spremembe zasnovane tako, da lahko pripeljejo do kršitev pravic teh oseb. Kot pravijo, bodo zakonodajne spremembe posameznim izvajalcem socialno varstvenih storitev omogočile, da bodo na podlagi zakona posamezniku zavrnili pravico do storitve institucionalno varstvo ali vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, če se bo izvajalec opredelil, da ne izvaja te storitve za osebo, ki jo potrebuje. V zakon se namreč vnaša možnost, da osebe z najtežjimi ovirami, ki so upravičenci do storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji ne bodo več imeli možnosti uveljavljanja te storitve.

To pomeni, da si bodo lahko izvajalci upravičenca podajali med sabo in ga pošiljali drugam, namesto da bi sami poskrbeli za ustrezne pogoje oziroma da bi jim država pomagala pri zagotavljanju možnosti, da bi izvajali potrebne storitve za vse, ki jih potrebujejo in so do njih tudi upravičeni. Novi Sloveniji menimo, da potrebujemo takšen sistem socialnega varstva, ki bo omogočal hitrejši in boljši odziv na stiske ljudi ter zagotavljal močno varnostno mrežo za vse posameznike v ranljivih položajih. Socialni sistem je treba narediti pravičnejši, preglednejši in bolj solidaren. Vsakomur, ki pomoč resnično potrebuje, mora država omogočiti učinkovito varnostno mrežo. Današnja novela tega ne prinaša za osebe z najtežjimi ovirami, čeprav ima sicer nekaj dobrih rešitev. Predloga zakona zato v Novi Sloveniji ne bomo podprli.

Današnji predlog zakona, ki ureja osnovne socialne storitve, ki so namenjene odpravljanju socialnih stisk in težav, s katerimi se soočajo posamezniki ali družine ne posega v obstoječi sistem socialnega varstva. Glavni cilj predloga zakona je realizacija sprejetih dogovorov na področju sistema plač v zdravstvu, socialnem varstvu in obvezni socialni varnosti, ki so bili sprejeti v okviru pogajanj o prenovi plačilnega sistema v javnem sektorju. S predlogom zakona se tako uvaja nov strokovni naziv višji svetnik, ki bo omogočal strokovnim sodelavcem dodatno napredovanje in karierni razvoj. Pričakuje se, da bo ta naziv spodbudil socialne delavce k dodatnemu izobraževanju in usposabljanju pri njihovem delu ter omogočil prenos dobrih praks med različnimi izvajalci socialnih storitev. Zaradi pomanjkanja socialnih delavcev se omogoča zaposlitev novega kadra brez opravljenega strokovnega izpita za strokovne delavce pod pogojem, da ga ta opravi v roku enega leta od zaposlitve. V primeru, da zaposleni ne bo opravil strokovnega izpita, se mu bo pogodba o zaposlitvi avtomatično prekinila. Urejajo se tudi delovni pogoji za socialne delavce, ki opravljajo delo tudi v okviru interventne službe na centrih za socialno delo. Z večjim naborom strokovnih sodelavcev, ki lahko izvajajo interventno službo, se bo namreč zagotovil ustrezen počitek strokovnim delavcem, istočasno pa se bo omogočilo tudi nemoteno delovanje in organizacija interventne službe. Vzpostavlja se tudi pravna podlaga za odločanje o postopkih priznavanja poklicnih kvalifikacij na področju socialnega varstva za državljane EU in državljane tretjih držav, kar bo prav tako pripomoglo k lajšanju kadrovske stiske na področju socialnega varstva. Poleg tega zakon prinaša še nekatere druge nujne spremembe predpisov, ki so povezane z ureditvijo delovnega mesta pomočnika direktorja Centra za socialno delo, pravnim položajem Združenja varstveno delovnih in vzgojnih centrov ter ureditvijo sistema strokovnih priznanj in nagrad za strokovne delavce na področju socialnega varstva. Hkrati pa se z zakonom ureja tudi pravna podlaga za odpravo nekaterih sistemskih pomanjkljivosti, ki so povezane s postopki sprejema, premestitve in odpustov upravičencev pri izvajanjacih institucionalnega varstva ter storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Ker ta postopek zaradi številnih pravnih praznin do sedaj ni bil ustrezno urejen, se določbe zakona urejajo na način, ki bo bolj jasen in nedvoumen. Dodatno se uvaja nova pravna podlaga, ki bo zagotavljala krizne namestitve osebam, ki zaradi stiske potrebujejo nujno namestitev v socialno varstvenem zavodu. Poslanska skupina Socialnih demokratov bo predlog zakona soglasno podprla, saj vključuje rešitve, ki se nanašajo na izboljšanje kadrovskih pogojev za zaposlene na centrih za socialno delo in socialno varstvenih zavodih ter sočasno ureja pravne podlage za odpravo nekaterih najnujnejših sistemskih pomanjkljivosti.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 Najprej dajem v razpravo 1. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? (Ne.) Ugotavljam, da ne, zato zaključujem razpravo. V razpravo sedaj dajem 3. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati?

razpravo dajem še 13. člen ter amandma Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi tokrat razpravljati? (Ne.) Nihče ne želi razpravljati. Zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali jutri v okviru glasovanj in s tem prekinjam to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je na 34. seji 11. februarja obravnaval Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolegica Sandra Gazinkovski. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Vsak delavec v Sloveniji si zasluži pošteno plačilo za svoje opravljeno delo, ne glede na vrsto ali obliko dela, ki ga opravlja. Eden od mehanizmov zagotavljanja tega je tudi minimalna plača. V Gibanju Svoboda se zavedamo, da je minimalna plača točno to, le minimum dostojnega plačila za opravljeno delo. Ravno zato je prav naša Vlada v letu 2023 poskrbela za najvišje povišanje minimalne plače v zadnjem desetletju. Ravno tako smo po dolgih 15 letih bili v naši Vladi dovolj močni, da smo pristopili k dolgo potrebovani reformi sistema plač v javnem sektorju, tako da danes več noben zaposleni v javnem sektorju nima osnovne plače nižje od minimalne. Minimalna plača je v javnem sektorju le izhodišče, delavci, ki so prej osnovno plačo prejemali nižjo od minimalne, pa so danes uvrščeni tudi v višje in tako ne prejemajo več le zneska minimalne plače. Pričujoči Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plači je sicer verjetno nastal z dobrimi nameni, a je vseeno neprimeren za nadaljnjo obravnavo, kot je odločilo že matično delovno telo. Razlog je predvsem, ker predstavlja le želje in zahteve le ene strani v tripartitnem socialnem dialogu, ki je eden od temeljev, ki zagotavljajo stabilno in mirno delovanje države, saj so vanj vključeni tako delojemalci kot tudi delodajalci in seveda Vlada. Četudi razumemo želje sindikalne strani in poslanca, ki je predlog zakona vložil, takega predloga, ki zaobhaja socialni dialog na ravno tako pomembnem področju kot je določanje minimalne plače, ne moremo potrditi. Svoje nasprotovanje so v teku zakonodajnega postopka izpostavile tudi reprezentativne delodajalske organizacije, deloma ravno zaradi odsotnosti socialnega dialoga o tem predlogu kot tudi zaradi večje nepredvidljivosti, ki bi jo povzročil tak predlog zakona s svojo časovnico uveljavitve.

Spoštovana podpredsednica, lep pozdrav. Spoštovane kolegice in kolegi. V Slovenski demokratski stranki verjamemo, da je temelj vsake uspešne družbe zagotoviti svojim ljudem varnost, stabilnost in pošteno nagrado za njihov trud oziroma delo. Nova plačna reforma, ki je začela veljati 1. januarja 2025, naj bi bila zasnovana z namenom izboljšanja plačnega sistema v javnem sektorju, vendar so se ob njenem uvajanju pojavile določene težave in kritike. Anomalije pri izplačilih: že pri prvih izplačilih po uvedbi reforme so se pokazale določene anomalije. Postopno uvajanje višjih plač: čeprav reforma predvideva zvišanje plač, se bodo le ta uveljavila postopoma od 1. januarja 2025 do 1. januarja 2028, kar pomeni, da zaposleni takoj ne bodo občutili celotnega povišanja. Plačna reforma je povzročila tudi nezadovoljstvo med zaposlenimi: ob prehodu na nov plačni sistem so se pojavila vprašanja in izzivi, kar je povzročilo nezadovoljstvo med nekaterimi zaposlenimi v javnem sektorju, vključno z zdravstvenim osebjem. Pravične plače pomenijo več kot le številko na plačilni listi, pomenijo dostop do kakovostnega zdravstva, dobre izobrazbe za naše otroke, varno starost in možnost uresničevanja svojih sanj. Pomenijo močni srednji sloj, ki je hrbtenica vsake razvite in stabilne države. Podpiramo ukrepe, ki bodo zagotovili, da delo postane vrednota, ki se ceni in nagrajuje. Podpiramo gospodarstvo, samostojne podjetnike in podjetja, ki spoštujejo delavske pravice in izkoriščajo delovne sile. Dostojno življenje in pošteno plačilo nista le ekonomski vprašanji, temveč moralna zaveza, ki jo moramo izpolniti kot skupnost. Naša stranka bo vedno stala ob strani ljudem in gospodarstvu ter si prizadevala za ukrepe, ki bodo zagotavljali dostojno življenje za vse. Kar smo dokazali že v preteklosti. Najlepša hvala. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvoli.

Po predlogu bi se minimalna plača enkrat letno uskladila najmanj za rast cen življenjskih potrebščin in stopnjo gospodarske rasti. Za uskladitev z rastjo cen življenjskih potrebščin bi se uporabile tisti podatek SURS, ki izkazuje višjo rast cen, podatek o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na december predpreteklega leta ali podatek o povprečni rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar december preteklega leta v primerjavi z enakim obdobjem leto pred tem. Za uskladitev s stopnjo gospodarske rasti bi se uporabil podatek o realni rasti obsega BDP v preteklem letu v primerjavi s predpreteklim letom. Poleg tega uskladitev minimalne plače ne bi smela biti nižja od rasti cen življenjskih potrebščin, stopnje gospodarske rasti in 0 odstotkov. Predlog zakona je na prvi pogled zelo všečen. Sam dvig minimalne plače pa prinaša dodaten val podražitev, zato bolj kot umetno višanje minimalne plače potrebujemo ukrepe za razbremenitev neto plač. Namesto rekordnega proračuna in višanja državne porabe, ki se polni tudi iz višjih prispevkov zaposlenih z minimalno plačo naj si raje država od plače vzame manj, da bo zaposlenemu od plače v žepu ostalo več. Poleg tega se raje usmerimo v ukrepe, ki bodo spodbujali višjo dodano vrednost delovnih mest in prispevali k temu, da bo na minimalnih plačah čim manj ljudi, ne pa čim več. Če pogledamo, kolikšen delež zaposlenega prejema manj od 105 odstotkov minimalne plače, ugotovimo, da je Slovenija na prvem mestu v Evropski uniji. Imamo torej visok delež zaposlenih z minimalno plačo in z umetnim povišanjem minimalne plače, ki mu gospodarstvo ne more slediti, tudi z višanjem ostalih plač, ker so preveč davčno obremenjene, bo zaposlenih z minimalno plačo le še več. Razmerje med minimalno in povprečno plačo je v Sloveniji nekoliko nad 60 odstotkov, kar nas po podatkih iz leta 2018 uvršča na tretje mesto med evropskimi državami, ki poznajo zakonsko določeno minimalno plačo. Po podatkih Eurostata za leto 2024 je Slovenija v skupini držav, ki imajo ob upoštevanju razlik v višini življenjskih stroškov minimalno plačo višjo od 1250 evrov paritet kupne moči. V času naše vlade smo vsem zaposlenim dvignili plače in to ne na račun delodajalca, ampak da se je država odpovedala svojemu delu pogače. Tako se z dvigom neto plač ni zgodil val podražitev. Naj omenim, da je aktualna oblast naš predlog zakona, ki bi vsem zaposlenim prinašal še višje neto plače, takoj po izvolitvi razveljavila. Današnji predlog se zvišanja minimalnih plač loteva na napačen način, zato ga ne podpiramo. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolega Soniboj Knežak. Izvoli. Spoštovana predsedujoča, spoštovane kolegice in kolegi! V prejšnjem mandatu smo veliko razpravljali o višini minimalne plače, saj se je leta 2021 prvič uporabila nova formula izračuna njene višine. Največjo težavo, ki smo jo takrat prepoznali, je bilo dejstvo, da se minimalni življenjski stroški, ki so osnova za vsakoletno določitev minimalne plače, izračunajo na vsakih šest let, čeprav zakon dopušča možnost, da se lahko ti podatki izračunajo tudi prej. Drugi odstavek 8. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih namreč določa, da ministrstvo, pristojno za delo in socialne zadeve, najmanj vsakih šest let ugotovi višino minimalnih življenjskih stroškov. V letu 2022 smo tako ugotavljali, da je višina minimalne plače za leto 2021 temeljila na oceni košarice minimalnih življenjskih stroškov katerih izračun je bil narejen za leto 2017. Pa še to na podlagi podatkov o cenah iz leta 2016, torej na podlagi šest let starih izračunov. Zadnji izračun minimalnih življenjskih stroškov v Sloveniji je bil nato opravljen istega leta 2022. Pri tem izračunu znašajo minimalni življenjski stroški slabih 670 evrov na mesec, kar predstavlja 9,2 odstotno povečanje v primerjavi z letom 2017. Seveda se je od takrat v skladu z zakonom o minimalni plači višina minimalne plače redno usklajevala tudi z inflacijo. Res pa je tudi, da nas je v letu 2022 in 23 prizadela izjemna draginja, ki je povzročila večjo rast cen osnovnih življenjskih stroškov, predvsem za energijo in hrano, bistveno manj pa so se takrat podražili izdelki in storitve, ki niso toliko nujni za preživetje. Težava torej nastane takrat, ko indeksi rasti cen osnovnih življenjskih stroškov bistveno presegajo povprečno letno rast cen, s katero se vsako leto izvede uskladitev minimalne plače. To pa je najbolj prizadene tiste zaposlene, ki prejemajo najnižje plače, saj večino svojega prihodka namenijo ravno za poplačilo osnovnih življenjskih stroškov, zato bi veljalo ponovno razmisliti o morebitni spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih, s katero bi določili, da se višina minimalnih življenjskih stroškov ugotavlja najmanj na vsaka tri ali štiri leta, namesto šestih. Na ta način bi poskrbeli, da se minimalna plača usklajuje z realnejšimi in ažurnejšimi podatki o cenah osnovnih življenjskih stroškov. Socialni demokrati si že ves čas prizadevamo, da bi bila minimalna, da bi minimalna plača zagotavljala človeka dostojno življenje, ne zgolj minimalnega preživetja. Ravno zaradi tega je bilo že davnega leta 1995 na pobudo takratnega poslanca Združene liste socialnih demokratov Miloša Pavlice ponovno uvedena minimalna plača, ki je nadomestila do takrat veljavni institut zajamčene plače. Leta 2019 smo prav tako podprli tudi trenutno veljavni Zakon o minimalni plači, ki je uvedel novo formulo za določitev zneska minimalne plače na osnovi osnovnih življenjskih stroškov. Podprli smo ga zato, ker nov način izračuna minimalne plače ne preprečuje zgolj revščino med zaposlenimi, temveč delavcem zagotavlja dohodek, ki bi jim omogočal dostojno življenje in kritje tudi nepredvidenih življenjskih stroškov. Taka usmeritev ima podlago tudi v naših pogledih na razvoj gospodarstva. Mi ne moremo in nočemo razvijati gospodarstva na poslovnih modelih, katerih konkurenčnost temelji na izkoriščanju in slabo plačanih delavcih. Glede na to, da trenutno veljavni zakon že dopušča možnost, da se znesek minimalne plače zviša tudi z gospodarsko rastjo iz preteklega leta. Menimo, da sprememba zakona ni potrebna, prav tako pa smo mnenja, da bi morala biti vsaka sprememba Zakona o minimalni plači predhodno obravnavana in usklajena v okviru socialnega dialoga. Saj je to vsebina, ki neposredno zadeva delavce kakor tudi delodajalce.

Hvala lepa za besedo. Predlog zakona o minimalni plači, ki je pred nami, je potrebno postaviti v perspektivo, zato bi opozoril na ključna dejstva glede sprememb področja v zadnjih letih. V Levici smo zvišanju minimalne plače in novemu načinu izračuna posvetili dobršen del našega delovanja in ob sodelovanju z manjšinsko Vlado Marjana Šarca uspeli doseči sprejetje zakona, s katerim smo dvignili oziroma uveljavili formulo, ki je danes v uporabi, se pravi, da ne more minimalna plača v Republiki Sloveniji znašati manj kot 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, kar gre razumeti kot minimum. S tem se je minimalna plača od leta 2019 zvišala za več kot 40 odstotkov. Učinek, ki ga je veljavni zakon vpeljal je vplival na rast tudi ostalih plač. S plačno reformo v javnem sektorju je koalicija odpravila plačilo pod minimalno plačo v javnem sektorju, kar je imelo pozitivne učinke tudi na ostale plače v tem sektorju, hkrati pa je na področju minimalne plače potrebno doseči vsaj še dvoje. Prvič, odprava sistema, ki minimalne življenjske stroške obračunava na vsakih šest let, kar seveda ne odraža realnega stanja. Skrajšanje roka bi pomenilo, da se minimalna plača in socialni transferji višajo skladneje z življenjskimi stroški. Ukrep je ministrstvo že napovedalo. Drugič, uveljavitev sistema enka je minimalka, tudi v zasebnem sektorju, tako ne bo nobena osnovna plača manjša od minimalne tudi tam. To bo v resnici pomenilo resno izboljšanje položaja vseh, ki delajo v zasebnem sektorju, in še enkrat, koristen doprinos k zvišanju tudi ostalih plač. Kot smo letos že slišali, dajejo navedeni ukrepi rezultate. Povprečna plača v Sloveniji je že presegla povprečno plačo v Italiji. **30. TRAK (VI) 11.25** (nadaljevanje) V Levici se za višanje minimalne plače borimo že več kot desetletje in se bomo še naprej. S tega vidika menimo, da predlagatelj ne zajema področja celostno, in da so prej navedeni ukrepi, ki jih pričakujemo oziroma jih je Ministrstvo za delo že napovedalo, bolj ključni za izboljšanje položaja zaposlenih na minimalni plači, kakor tudi ostalih zaposlenih. predlogu zakona manjka premislek in iskanje širšega soglasja. V koaliciji, kot rečeno, naslavljamo različne politike, ki se ne dotikajo samo minimalne plače, od napovedanega izračuna življenjskih stroškov naprej. Ne glede na vse politike, ki dajejo rezultate, se je potrebno zavedati tudi omejitev trenutne družbene situacije. Vsi se strinjamo, da minimalna plača potrebuje popravke, obstaja pa vrsta stvari, ki vplivajo na to, od nepremičninskega trga, od tega, da so najemnine, cene stanovanj in krediti dragi in si tudi zaradi tega ljudje ne morejo privoščiti dostojnega življenja. Verjamem, da bomo do konca mandata vložili dodatno energijo tudi na teh področjih, da se bo pritisk na minimalno plačo sprostil.

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec. Predlog zakona je na 14. seji 12. februarja in na 1. nadaljevanju 14. seje 14. februarja obravnaval Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. Ker po končani razpravi odbor členov predloga zakona ni sprejel, je bila druga obravnava predloga zakona na seji delovnega telesa končana. Besedo dajem predstavnikom poslanskih skupin za predstavitev stališč. Najprej ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo kolega Zoran Mojškerc. Izvolite. Podpredsednica, hvala ponovno za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! V Slovenski demokratski stranki smo na strani racionalnih argumentov zakaj je predlog, ki omogoča točenje in prodajo alkohola v šolskih prostorih, telovadnicah in na igriščih v času, ko tam ni pouka ali je ob šolskih dejavnosti smiseln, koristen in vreden podpore. Najprej se moramo vprašati, kakšno vlogo imajo šolski prostori v mnogih manjših krajih po Sloveniji. Šole, telovadnice, igrišča in druge šolske površine so pogosto edini večji primerno opremljeni prostori, kjer je možno organizirati kulturne, športne, družabne ali tradicionalne prireditve. Gre za kraje, kjer se povezuje skupnost, kjer se ohranja lokalna kultura in kjer se odvijajo dogodki, ki imajo dolgoletno tradicijo. Marsikje po Sloveniji so gasilske veselice, krajevni prazniki, športni turnirji ali koncerti vezani prav na te prostore, ker drugih enostavno ni. In na teh dogodkih je povsem običajno, da se poleg hrane ponudi tudi kozarec piva ali vina. To je del naše kulture, del naših navad in nenazadnje tudi vir prihodkov za številna društva in organizacije, ki s temi sredstvi financirajo svojo dejavnost. Predlog Slovenske demokratske stranke zato ni predlog, ki bi bil namenjen temu, da bi v šolah popivali ali spodbujali mlade k uživanju alkohola. To je napačno razumevanje. Gre za jasno določene pogoje. Govorimo o času, ko ni pouka, ko šolski prostori nimajo vzgojno izobraževalne funkcije in govorimo o prireditvah, ki so namenjene odraslim in širši skupnosti. Prav tako želim poudariti, da zakonodaja že zdaj strogo prepoveduje točenje alkohola mladoletnim. Ta predlog tega ne spreminja. Gre bolj za administrativno spremembo, ki omogoča, da lokalne skupnosti bolje izkoristijo obstoječo infrastrukturo in da omogočijo izvedbo prireditev na varen, organiziran in nadzorovan način. Če danes teh prireditev ne morejo izpeljati na šolskih površinah zaradi prepovedi alkohola, jih morajo prestaviti drugam, pogosto v prostore, ki so manj varni, manj primerni in težje dostopni. Poleg tega je treba gledati širšo sliko. Če želimo, da podeželje živi, če želimo, da društva preživijo in da se tradicije ohranjajo, potem jim moramo olajšati delo in jim omogočiti, da dogodke, ki jih organizirajo, tudi finančno pokrijejo. Dejstvo je, da so prihodki od prodaje hrane in pijače ključni za pokrivanje stroškov prireditev. Če teh prihodkov ne bo, ne bo dogodkov. Če ne bo dogodkov, bo zamrla tudi lokalna skupnost. Zato verjamem, da gre za tehten in premišljen predlog, ki ne pomeni ogrožanja mladih, ampak pomeni priložnost za številne manjše kraje in organizacije, da ohranijo svoje delovanje, da okrepijo medsebojne vezi in da še naprej bogatijo našo družbo s kulturnimi, športnimi in družabnimi dogodki. Spoštovani, ne gre za spodbujanje alkohola v šolah, gre za to, da damo prostor življenju tudi izven šolskih ur. Gre za zdravo pamet, za podporo lokalnemu okolju in za ohranjanje tradicije. Zato nam je žal, da predlog ni dobil zadostne podpore na matičnem odboru, saj se bodo s tem stiske številnih šol, organizacij in lokalnih društev, predvsem na podeželju, le še nadaljevale. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija - krščanski demokrati, zanjo kolega Aleksander Reberšek. Izvoli. Hvala za besedo. Še enkrat lep pozdrav vsem! V Sloveniji se pogosto srečujemo z dilemo, kako pristopiti k vprašanju alkohola in njegovega uživanja v različnih situacijah. Ni dvoma, da je pretirano pitje alkohola problem v naši družbi, saj je lahko razlog za številne zdravstvene težave, nasilja v družini, prometne nesreče, tudi s smrtnimi žrtvami. Seveda se zavedamo, da se moramo boriti proti zlorabi alkohola, vendar pa hkrati menim, da se včasih išče dlaka v jajcu, ko to ni potrebno. Primer, ki izpostavlja to težavo, je zakon o omejevanju porabe alkohola, ki onemogoča organizacijo veselic ali prireditev na igrišču. V praksi namreč ljudje, če želijo uživati alkohol, najdejo način, da to tudi storijo. Torej zakaj povzročati težave organizatorjem dogodkov, ko pa to res ni potrebno niti učinkovito? Povedano drugače: zakaj bi prepovedovali alkohol v športnih dvoranah in na igriščih, ko pouk ne poteka in torej tam otrok tudi ni? Takšno pretirano omejevanje je nepotrebno in ne bo rešilo temeljnega problema, v praksi namreč ljudje, če želijo prekomerno uživati alkohol, vedno najdejo način, da to storijo na skrivaj ali drugje, kjer ni omejitev. Slovenija ima bogato kulturno dediščino, vključno z običaji, kjer je alkohol prisoten v zmernih količinah. Martinovanje, na primer, je del naše tradicije, ki ni le praznovanje, temveč tudi priložnost za vzgojo o odgovornem pitju. Namesto da bi prepovedovali takšne dogodke, bi si morali prizadevati za izboljšanje kulture pitja. Zakon o omejevanju alkohola, ki ga imamo že več kot 20 let, ni povzročil opaznega zmanjšanja porabe alkohola, zato se postavlja vprašanje ali je sploh potreben. Letos mineva 22 let od Kebrovega zakona, ki prepoveduje prodajo alkohola na bencinskih servisih od 21. do 6. ure in prodajo žganih pijač do 10. ure zjutraj, podatki NIJZ o porabi čistega alkohola na prebivalca pa v teh 20 letih kažejo, da se ves čas vrtimo okoli številke 11 litrov na prebivalca na leto. Ni zaznati občutnega padca. Čemu torej zakon? Ta Kebrov zakon se v praksi izvaja ravno tako kot štempljanje: na papirju drži vse, v praksi pa se žganje veselo tolče pod mizo. Mi je pa zanimivo, kako vladajoče menda skrbi zdravje naših državljanov. Skrbi jih alkohol v telovadnicah v času, ko tam ni otrok in jim pouk ne poteka. Kako plemenito! Ko pa je bil na mizi predlog zakona, da bi se poslanci testirali na droge, pa ste bili proti. Slovenija je država z bogato kulturno dediščino, ki vključuje številne tradicije, povezane z vinom in praznovanji. Ali smo sposobni kot družba usklajevati spoštovanje tradicije in zakonodaje? Ali lahko politika najde način, da ohranimo kulturno dediščino in hkrati promoviramo kulturno pitje alkohola? Tukaj je treba uporabiti zdravo kmečko pamet in iskati ravnovesje. Zato nam je žal, da je bil predlog zakona na matičnem odboru zavrnjen. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Socialnih demokratov, zanjo kolegica magistrica Bojana Muršič. Izvoli. Hvala lepa, podpredsednica, za besedo. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! Predlog sprememb Zakona o omejevanju alkohola, ki ga obravnavamo, na prvi pogled deluje smiselno in všečno. Socialni demokrati razumemo izzive manjših lokalnih okolij, kjer primanjkuje večjih prostorov za organizacijo proslav, kulturnih prireditev in družabnih dogodkov. Veliko takšnih dogodkov se zato odvija v objektih, **32. TRAK: (SC) – 11.35** (nadaljevanje) namenjeno vzgojno izobraževalnim dejavnostim oziroma v javnih zavodih. Pri tem pa je potrebno upoštevati določbe Zakona o omejevanju porabe alkohola iz leta 2003. Že takrat smo v poslanski skupini poudarili, da je zakon potreben in da njegov sprejem odraža odgovornost vsake resne države, da skrbi za telesno, duševno in socialno zdravje svojih državljanov. Večina poslancev Socialnih demokratov pri tem stališču vztraja še danes. Kljub več kot 20-letni veljavnosti stroge zakonodaje o omejevanju alkohola sicer ugotavljamo, da se stanje pri porabi alkohola ni bistveno izboljšalo. Strpnost do pitja alkohola ostaja previsoka. Število odvisnikov je še vedno skrb vzbujajoče. Neslavna statistika pitja alkohola pa ne upada. Sloveniji je, zaradi alkoholizma neposredno in posredno prizadetih skoraj milijon prebivalcev, kar bi moralo sprožiti alarm pri vsakem izmed nas. Alkoholizem ne prizadene le posameznika, temveč celotno družbo, celotne družine. Že en zasvojen član pogosto prenese tako fizično in tudi psihično nasilje na ostale, zato se moramo resno vprašati, koliko otrok prizadene ta socialna bolezen, koliko nasilja povzroča, koliko prezgodnjih smrti, socialnih stisk in prometnih nesreč s smrtnim izidom? Je njena posledica. Seveda razumemo predlagatelja, da lahko spremembe zakona prinesejo tudi kak pozitiven učinek, a ob tem ne gre spregledati predvsem negativnih posledic, katere večkrat tudi omenjamo. Pa naj mi bo dovoljeno, da omenim nekaj možnih pozitivnih učinkov. Večja dostopnost prostorov za družabne in kulturne dogodke. V manjših krajih, kjer primanjkuje javnih prostorov, bi sprememba omogočila izvedbo več dogodkov, kot so maturantski plesi, koncerti in kulturne prireditve. Organizatorji bi imeli večjo fleksibilnost pri izvedbi dogodkov, kjer je strežba alkohola pogosto pričakovana. Tudi ekonomski učinki so pozitivni. Večja uporaba šolskih in drugih javnih prostorov bi lahko prinesla dodatne prihodke iz najemnin. Gostinci in lokalni ponudniki alkoholnih pijač bi lahko imeli več poslovnih priložnosti. Boljša družbena dinamik skupnosti bi imele več možnosti za povezovanje in ohranjanje tradicionalnih dogodkov, kot so martinovanje in pustovanje. A na drugi strani se pojavlja vrsto negativnih učinkov: večja izpostavljenost mladih alkoholu. Čeprav bi dogodki potekali zunaj uradnega delovnega časa izobraževalnih ustanov, se lahko šolski prostori smiselno povezujejo tudi z mladimi. Obstaja tveganje normalizacije uživanja alkohola v okoljih, ki so primarno namenjeni vzgoji in izobraževanju. Težave tudi pri nadzoru in spoštovanju omejitev. Postavlja se vprašanje, kako bi zagotovili dosledno ločevanje med časom, ko je alkohol dovoljen, in časom, ko ni. Možne so tudi zlorabe in težave pri interpretaciji, kdaj je vzgojno izobraževalna dejavnost dejansko izključena. Tudi nasprotovanje javnosti, kateri smo bili tudi priča. Starši in učitelji bi lahko seveda izražali pomisleke glede povezovanja šolskih prostorov z dogodki, kjer se toči alkohol. Družbene skupine, ki si prizadevajo za zmanjšanje alkoholizma, že zdaj opozarjajo na negativne posledice večje dostopnosti do alkohola. Predlog zakona torej naslavlja realne praktične težave organizatorjev dogodkov, hkrati pa odpira širša vprašanja o vrednotah, ki jih kot družba želimo spodbujati. Ob tem je potrebno tehtati tako pozitivne kot negativne posledice zakona. Ključnega pomena bi bilo oblikovati jasna pravila in učinkovite mehanizme nadzora, da bi preprečili morebitne zlorabe in zmanjšali tveganja za mlade, kar pa nam v večji meri do zdaj še ni uspelo. Poslanski skupini Socialnih demokratov pa smo prepričani, da lahko prireditve uspešno izvedemo tudi brez točenja alkoholnih pijač. Ljudje pa se moramo zavedati, da lahko nazdravimo tudi z brezalkoholnimi pijačami. Pomembna ni vsebina kozarca, temveč človek s katerim nazdravljamo.

Hvala za besedo. Spoštovani zbor, spoštovana javnost! Naj uvodoma takoj povem, da 12. člen Zakona o omejevanju porabe alkohola prepoveduje prodajo in točenje alkoholnih pijač v šolah. 11.40** (Nadaljevanje) kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost. Predlagatelji sedaj s svojim predlogom želijo doseči, da bi se v šolah in vrtcih lahko točil alkohol takrat, ko v njih ne poteka pouk ali druge oblike vzgojnega ali izobraževalnega dela. Stopnja družbene sprejemljivosti in normaliziranosti uživanja alkohola je v Sloveniji zelo visoka. Kulturna tradicija tu ne more biti izgovor. Tako fizične kot socialne posledice le tega, pa so v splošnem lahko hujše od posledic, ki jih imajo prepovedane droge. Kot so ketamin, amfetamini, kanabis, LSD, GHB in MDMA. Posledice uživanja alkohola na zdravje človeka so številne: dolgotrajne in kronične rak, ciroza, psihoze, odvisnost, medtem ko so neposredni socialni učinki odklonskost, nasilje, zlasti problematično je družinsko nasilje, delikventno vedenje in druge motnje, povezane z zasvojenostjo. Vloga države pri omejevanju porabe alkohola se nanaša na omejevanje učinkov psihoaktivnih snovi, ki vodijo v socialno škodo. Zakonodajalec ima na voljo več vzvodov, vsi pa vključujejo omejevanje oziroma zmanjševanje uporabe. Glavni mehanizem je omejevanje pri prodaji. Trenutno imamo prepoved prodaje osebam, mlajšim od 18 let in prepoved prodaje v trgovinah po 21. uri. Tu so še določene druge manj opazne prepovedi, kot sta prepoved prodaje žganih pijač na športnih prireditvah, ter nekaj kar očitno zelo moti predlagatelje. prepoved prodaje in točenja pijač v šolah in vrtcih. Registrirana poraba alkohola v Sloveniji sicer stagnira, od leta 1999 se giblje okrog 10 litrov čistega alkohola letno na prebivalca. To ne pomeni, da je obstoječe stanje vzdržno ali celo dobro. Obstoječe stanje v Sloveniji pomeni, da na leto zaradi z alkoholom neposredno povezanih vzrokov umre 470 odraslih oseb pod 65 letom starosti,

Na leto je zaradi uporabe alkohola hospitaliziranih okrog 150 mladoletnih oseb, starih od 10 do 19 let. To je torej kontekst, v katerem predlagatelji želijo, da se v vrtcih in šolah, takrat, ko v njih ne poteka pouk, lahko toči alkohol. Predlagatelji se očitno ne zavedajo, da priložnostno pitje prav tako normalizira uporabo te droge, ki je v vrtcih in šolah prepovedana, z razlogom prepovedana. Ideja, da so taki prostori lahko šole ali vrtci, je v nasprotju z državno politiko omejevanja uporabe tvegane substance, kot je alkohol. Tveganje za odvisnost od alkohola obstaja tudi pri zgolj priložnostnem pitju, izvajalci programov zdravljenja odvisnosti opozarjajo, da prav priložnostno pitje predstavlja eno največjih nevarnosti. Vse institucije, ki varujejo javno zdravje, temu predlogu ostro nasprotujejo. NIJZ in enota za zdravljenje odvisnosti od alkohola opozarjata, da varne meje uživanja alkohola ni in da rahljanje zakonskih omejitev glede uporabe alkohola škodi javnemu zdravju. Tudi v koalicijsko pogodbo smo zapisali zavezo preprečevanja tveganega vedenja, vključno s prekomernim uživanjem alkoholnih pijač. Zakon v osnovi ni vreden nadaljnje obravnave. Točenje alkohola v vrtcih in šolah je nesprejemljivo in v nasprotju z vsako trezno, zdravo pametjo.

Predlagatelji spremembe Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o omejevanju porabe alkohola, smo želeli rešiti problem, s katerim se v zadnjem času srečujejo Predvsem manjših krajih, kjer za organizacijo različnih družabnih dogodkov ni na razpolago večjih prireditvenih prostorov, ki bi se nahajali zunaj prostorov, kjer poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost. TRAK: (VP) 11.45** (nadaljevanje) ki v manjših krajih poteka po navadi v telovadnicah ali večnamenskih prostorih šol in na katerem običajno ob večerji postrežejo tudi alkoholne pijače. Zavedamo se, da 12. člen Zakona o omejevanju porabe alkohola pa izrecno prepoveduje prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v prostorih, kjer poteka vzgojno-izobraževalna dejavnost. uvedbo zakonske izjeme, da prepoved oziroma ponudba alkoholnih pijač v prostorih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja ali zdravstvena dejavnost, ne velja v času, ko ta dejavnost tam poteka, bi omogočili lažjo organizacijo in izvedbo javnih prireditev v manjših krajih na podeželju, kjer pogosto objekti, v katerih poteka dejavnost vzgoje in izobraževanja, predstavljajo edini javni prostor v lasti občine, kjer se tovrstni dogodki lahko izvedejo. Razprava na matičnem delovnem telesu me je razočarala in razžalostila, saj smo bili tisti, ki smo poskušali pomagati manjšim krajem, etiketirani kot neke vrste promotorji alkohola, čeprav smo samo želeli rešiti omenjeno zagato. Živim v občini Lendava, kjer se je že vrsto let športna dvorana dvojezične srednje šole spremenila v prelep dekorirani prireditveni prostor, kjer so mladi s svojimi najdražjimi lahko proslavili enega izmed najbolj svečanih dogodkov v času srednješolskega šolanja. Zakon na tem področju se že leta ni spremenil, kot kaže pa tudi značaj nekaterih ljudi ne. Pojavlja se pa tudi vprašanje, zakaj je ministrstvo privolilo participaciji občin in s tem povezanim solastniškim deležem v večnamenske dvorane, če sedaj prepoveduje tovrstne dogodke, poudarjam, izrecno v času, ko tam učni proces ne poteka. Maturantski ples je v življenju vsakega človeka nepozaben dogodek, vznemirjenost in radost srednješolcev in staršev pa skoraj brez izjeme presega v razpravi izpostavljeno misel o pijančevanju. Verjetno se je že zgodilo, da je kdo spil tudi kakšen kozarček več, tudi kakšen preveč, vendar zaradi tega se še ne bi smeli omalovaževati tako svečanega dogodka. In bodimo iskreni, vsak izmed nas je že v državni ustanovi, tudi tu v Državnem zboru kdaj nazdravil z alkoholom ob rojstnem dnevu ali recimo ob imenovanju kakšne vlade, pa ne mislim, da smo s tem spodbujali k uživanju alkohola. Prvi kamen naj vrže tisti, ki misli, da je v tem vprašanju povsem nedolžen. Nenazadnje uživanje alkohola v Sloveniji ni prepovedano. Tudi Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno pitje alkohola škoduje zdravju. Prekomerno. Ob družabnih dogodkih, kot je maturantski ples, pa lahko tudi pokažemo kulturo in kulturno pitje alkohola tudi mlajšim. Ponovno izrecno poudarjam, da namen spremembe zakonske določbe nikakor ni bil spodbujanje uživanja alkohola in zelo mi je žal, da večina v tem Državnem zboru nima posluha za krajane manjših krajev, ampak smo iz tega vprašanja naredili politično, da ne rečem strankarsko vprašanje. Hvala lepa. **PODPREDSEDNICA MAG. MEIRA HOT:** Hvala lepa. In kot zadnja ima besedo Poslanska skupina Svoboda, zanjo kolega Aleksander Prosen Kralj. Izvoli. Spoštovani, hvala za besedo. Predlog spremembe Zakona o omejevanju uporabe alkohola, ki bi omogočil strežbo alkohola v šolskih prostorih izven rednega pouka, predstavlja nevaren korak nazaj v naši skupni družbeni odgovornosti do zdravja in vzgoje mladih. Šole namreč niso le stavbe, v katerih poteka pouk, so ustanove, ki nosijo simbolno in dejansko odgovornost pri oblikovanju prihodnosti naših mladih. V njih mladi ne pridobivajo le znanja, temveč se učijo vrednot, kulture, dialoga, družbenih norm in odgovornega obnašanja. Če dovolimo prisotnost alkohola v teh prostorih, tvegamo, da bomo razvodeneli njihovo temeljno poslanstvo, s tem mladim poslali napačno sporočilo, da je pitje alkohola nekaj samoumevnega in družbeno sprejemljivega celo v okoljih, ki so namenjena njihovemu osebnostnemu razvoju. V Sloveniji je problematika prekomernega pitja alkohola izjemno resna. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v letu 2022 registrirana poraba alkohola v Sloveniji znašala 10 litrov čistega alkohola na prebivalca, kar nas uvršča med vodilne v Evropi. Mladostniki pri nas prvič posežejo po alkoholu že pri zelo nizki starosti, kar ima dolgoročne posledice na njihovo zdravje, razvoj in socialno vedenje.

Zato si nikar ne zatiskamo oči pred dejstvom, da dovolitev strežbe alkohola v šolah, četudi zunaj rednega pouka, ne bi prispevala k še večji normalizaciji alkohola. Otroci in mladostniki namreč ne bodo ločevali med časom, ko je šola prostor zanje oziroma in znanja, in časom, ko se v njej toči alkohol. Kako lahko po eni strani učence učimo o nevarnostih alkohola, po drugi strani pa jih v istih prostorih implicitno sporočamo, da je njegova prisotnost nekaj povsem normalnega in običajnega. Takšna dvoličnost spodkopava kredibilnost šolskega sistema, učiteljev in navsezadnje tudi njihovih staršev. Poleg tega je argument predlagateljev, da bi sprememba zakona olajšala organizacijo dogodkov v manjših krajih, žal prešibak, da bi lahko upravičili dolgoročne negativne posledice. Javni prostor za organizacijo dogodkov obstajajo, prav tako so možne prilagoditve, ki ne vključujejo strežbe alkohola v šolskih objektih. Dejstvo, da v nekaterih lokalnih skupnostih primanjkuje primernih prostorov, ne more biti izgovor za to, da bi šole spremenili v kraje, kjer se tolerira alkohol, žal. Ministrstvo za zdravje, Nacionalni inštitut za javno zdravje in številni strokovnjaki s področja javnega zdravja opozarjajo, da je uživanje alkohola v Sloveniji že zdaj preveč dostopno in družbeno sprejeto. Njihova stališča so jasna: potrebujemo več ukrepov za zmanjševanje dostopnosti alkohola, ne pa sproščanja zakonodaje v smeri še večje normalizacije njegove prisotnosti. Če dovolimo strežbo alkohola v šolah, bomo naredili točno to, čemur bi se morali izogibati. Mladi bodo dobili vtis, da je uživanje alkohola neločljivo povezano s socialnimi dogodki in druženjem. To ni le vprašanje zakonodaje, ampak vprašanje vrednot, ki jih kot družba želimo gojiti in prenesti na naše otroke. Zato mora biti naš odgovor jasen, alkohol v šolah nima prostora ne med poukom in ne po njem. Naša odgovornost je, da zaščitimo šole kot prostore znanja, ne pa vanje, da bi vgradili točilni pult. Pa mi dovolite, da zaključim še z enim latinskim rekom, ki več kot primerno opisuje celotno sago obravnavanja tega predloga zakona: ebritas franguit, quidquid sapienta tangit ali po slovensko: kar modrost ustvari,

V skladu z razlago Komisije za Poslovnik z dne 9. decembra 2009 Državni zbor ugotavlja, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 28. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Hvala lepa vsem! Hvala